raspravu. Pa ćemo prijeći na 17. točku a to je - Prijedlog zaključaka vezanih za suradnju Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Predlagatelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Odbor je predložio ove zaključke na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?DA. Uvaženi Ivan Bagarić, predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvolite. Dame i gospodo, sve Hrvatice i Hrvati, u daljnjem tekstu Hrvati, bez obzira na to u kojem statusu žive i gdje su pripadnici jednog nedjeljivog Hrvatskog naroda koji ima isti nacionalni identitet i čini jedinstveni kulturni prostor. Budući da u svijetu postoje različite Hrvatske zajednice sa različitim potrebama i mogućnostima na koji ću se kasnije osvrnuti i nešto reći o svakoj od njih, vrlo kratko, ne postoji jedinstven način razvijanja odnosa Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Stoga treba imati poseban pristup prema svakoj hrvatskoj zajednici imajući na umu njene potrebe i poštujući njene specifičnosti. To treba biti dio jedinstvene politike usklađen sa dugoročnim strategija razvoja Republike Hrvatske koji počivaju na vjeri u mogućnost velikih pozitivnih pomaka čiji temelj i pokretač jesu ljudski potencijal Hrvata u RH i onih u svijetu. U skladu s ovim opredjeljenjem na tematskoj sjednici odbora pod nazivom "Hrvati izvan Republike Hrvatske suradnja i obveza" uz sudjelovanje predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednice Vlade Republike Hrvatske gospođe Kosor, te predstavnika brojnih udruga i institucija koji se bave problematikom Hrvata izvan Republike Hrvatske ili ih zastupaju među kojima su bili predstavnici Hrvatske matice iseljenika, Katoličke crkve, Hrvatskog svjetskog kongresa, Udruge bosanskih hrvata "Prsten" i brojni drugi potaknuli smo donošenje sustavne politike tj. strategije odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Na sjednici su usvojeni zaključci o kojima ćemo danas zapravo i govoriti i koje ću ja na koncu ovog mog izlaganja predložiti. Dopustite mi sada obrazložiti potrebu donošenja spomenutih zaključaka tj. strategije i Zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske je integrali dio politike institucija Republike Hrvatske koja treba biti zacrtana u svim razvojnim strategijama koje imaju za cilj stvarati okruženje u kojem će svi građani Republike Hrvatske imati blagostanje i socijalnu sigurnost. Sukladno tome Hrvati izvan Republike Hrvatske jesu veliki potencijal društvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Strateška odrednica vanjske politike Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske treba biti jačanje postojećih i izgradnja novih instrumenata zaštite Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanje suradnje s institucijama Hrvata izvan Hrvatske i vladama njihovih domicilnih država. društva i socijalni razvoj hrvatskog društva, tržišno gospodarstvo, društvo znanja, socijalna pravda, globalna kretanja te opredjeljenje za integracije za EU postavljaju nove zahtjeve među kojima je jačanje suradnja sa Hrvatima izvan Hrvatske. Republike Hrvatska suočena je s problemom starenja stanovništva i negativnog prirodnog prirasta, istodobno zbog potreba vjerujem u budućnost za radnjom snagom Republike Hrvatska može mnogo naučiti iz pozitivnih ali i negativnih iskustava brojnih europskih država u pogledu integracije doseljenika i njihovih potomaka. Istodoban strateški nacionalni interes Republike Hrvatske jest spriječiti odljev mozgova, te sustavno poticati i podupirati povratak hrvatskih stručnjaka i znanstvenika iz inozemstava. Stoga Republike Hrvatska ima potrebu i obvezu osmisliti i ostvariti učinkovit ali i djelotvoran odnos s Hrvatima izvan Hrvatske koji će se temeljiti na uzajamnoj i sustavnoj potpori na ostvarivanju političke gospodarske, socijalne, kulturne, znanstvene i ine suradnje u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa. Taj odnos tj. suradnja sustavno će biti razrađen kroz tu strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske čije je donošenje najavljeno u ime Vlade Republike Hrvatske kao takva strategija bi trebala biti iskaz diplomatskih, gospodarskih, kulturnih, socijalnih, obrazovnih, informacijskih, organizacijskih i drugih mjera što ih provode i što će ih provoditi institucije Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske. Temelj za donošenje strategije je Ustav Republike Hrvatske članak 10. kao i međunarodno pravo temeljeno na dokumentima UN-a i EU-a kojima se uređuje odnos matične države s dijelovima vlastitog naroda izvan granica, kojim se jamči kulturna raznolikost, pravo manjina, tj. osiguranje narodnjačkih prava i sloboda te ispunjavanja svih obveza koje proizlaze iz temeljnih dokumenata UN-a koji su dio ukupne politike zaštite ljudskih prava i sloboda u zemljama članicama UN-a. Očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske je dio ukupnog hrvatskog nacionalnog interesa. Sve institucije Republike Hrvatske u svoje programe socijalne i gospodarske politike trebaju ugraditi pitanje HRvata izvan Hrvatske uključujući i planiranje, provedu, te evaluaciju potrebnih projekta. Time će se osigurati spoznavanje i prihvaćanje potreba Hrvata izvan Hrvatske na službenoj razini, te omogućiti poboljšanje veza između institucija u HRvatskoj i svijetu koje se bave ovim pitanjem. Temeljna načela koja će biti poštovana u provedbi strategije jesu transparentan, cjelovit i odgovoran odnos institucija Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Hrvatske. Politika Republike Hrvatske prema Hrvatima koji žive izvan njenih granica u njihovim domicilnim državama temelji se na priznavanju i prihvaćanju neotuđivosti temeljnih ljudskih i građanskih prava iz kojih se izvodi pravo na zaštitu i očuvanje kulturne raznolikosti, te pravo manjinskih zajednica na očuvanje identiteta kulture i jezika, te obveze država poštivati univerzalno priznata načela i standarde međunarodnog prava uz punu primjenu načela nemiješanja jedne države u unutarnje poslove druge države. Također međunarodnog prava u dijelu promicanja prava i zaštite pripadnika nacionalnih manjina i skupina, te na članku 10. Ustava kojeg sam već spomenuo. Smjerovi djelovanje Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske trebali bi biti u djelovanju prema hrvatskim zajednicama i pojedincima koji su se kvalitetno integrirali u društvo svoje nove domovine. Očuvanje hrvatskog jezika i kulture i gospodarska i svaka druga suradnja te potpora njihovom dragovoljnom povratku i integraciji u hrvatsko društvo što je zapravo bitno ili od nacionalnog interesa. Također djelovanje prema marginaliziranim hrvatskim zajednicama i pojedincima u svijetu radi osiguranja njihove zaštite što uključuje njihov dragovoljni povratak u Republiku Hrvatsku i integraciju u hrvatsko društvo, te djelovanje prema hrvatskoj autohtonoj manjini u europskim zemljama i Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao suverenom narodu u Bosni i Hercegovini. Sada bih ukratko prikazao te skupne Hrvata izvan Hrvatske i njihove specifičnosti. Hrvati izvan Republike Hrvatske su osobe koje žive izvan Republike Hrvatske, tako ih možemo definirati koje imaju hrvatski korijen i koji su s HRvatskom povezani istim jezikom, kulturom, baštinom, običajima ili osjećajima pripadnosti hrvatskom narodu. I mogu se podijeliti u tri skupine. hrvati iseljeni u prekomorske i europske zemlje i njihovi potomci, te svi oni koji se osjećaju pripadnicima hrvatskog nacionalnog bića i hrvatske baštine tj. dijaspora. Zatim pripadnici hrvatske autohtone manjine u europskim zemljama i Hrvati kao jednakopravan ponavljam suveren i konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini. zapravo čini u pravilu prava potpuna hrvatska dijaspora i procjenjuje se da hrvatska dijaspora ima oko 3 milijuna pripadnika od kojih oko 2 živi u prekomorskim zemljama. To su svi oni Hrvati koji su s hrvatskih povijesnih prostora iselili u prekomorske zemlje i u europske zemlje, te svi njihovi potomci. Iseljavanje HRvata prouzročeno teškim gospodarskim, političkim stanjem započelo je sredinom 19. i trajalo tijekom cijelog 20. stoljeća. To iseljavanje tj. negativan migracijski saldo najviše je pridonio nepovoljnom demografskom stanju u Republici Hrvatskoj što ima dugoročne štetne posljedice po ukupno gospodarstvo i socijalno stanje u Hrvatskoj. Većina je Hrvata u državama koje su ih udomile postigla blagostanje i znatno pridonijela razvoju i napretku svoje nove životne sredine. Oni su dali golemi doprinos obrani Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata i staraju države Hrvatske. No ima i Hrvata izvan Hrvatske koji i danas žive u teškim gospodarskim i političkim uvjetima država u koje su se iselili. Stoga im je kao i svim Hrvatima koji se nisu uspješno integrirali potrebna zaštita. Hrvatsko iseljeništvo i iseljavanje Hrvata općenito treba promatrati kao dvosmjerni proces. Temelj politike povratka Hrvata izvan Republike Hrvatske trebaju biti mjere koje će usporiti ili zaustaviti daljnje iseljavanje i ubrzati povratak iseljenih. Naime, otklanjanje političkih i gospodarskih uzroka zbog kojih su Hrvati napuštali svoju domovinu treba stvarati uvjete za dragovoljan, informiran povratak. Hrvatima koji su u iseljeništvu stekli znanje, vještine i iskustvo treba osigurati uvjete održivog povratka. Interes Republike Hrvatske jest surađivati i povezivati se sa svim zemljama svijeta, a osobito s gospodarski razvijenim zemljama. Hrvati koji žive u tim zemljama mogu u tom imati vrlo važnu ulogu. Stoga interes Republike Hrvatske jest suradnja sa svim institucijama Hrvata u svijetu, kao i potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture te znanstvene i druge suradnje. Hrvati u europskim zemljama, procjenjuje se da ih je oko 600 tisuća. To su oni Hrvati i njihovi potomci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali sa svojim obiteljima borave borave i rade u europskim zemljama. U Republici Hrvatskoj provode kraće ili duže razdoblje za vrijeme odmora ili blagdana i znatno doprinose potpori u gospodarstvu Republike Hrvatske. A to su i oni Hrvati koji su, prije svih oni u europskim zapadnim zemljama trajno nastanjeni. Kad je u pitanju Hrvatska autohtona manjina procjenjuje se da je otprilike u Europi između 260 i 300 tisuća pripadnika hrvatskog naroda i to su oni Hrvati koji žive u susjednim i drugim europskim državama i koji su davno i prošlosti iz političkih, ratnih i inih razloga iselili s povijesnih hrvatskih zemalja ili su prostori na kojima danas žive zbog istih razloga postali dijelom drugih država. Za hrvatsku nacionalnu manjinu u europskim zemljama tražiti je i osigurati sva prava koja uživaju nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. I konačno, Hrvati u Bosni i Hercegovini

Interes Republike Hrvatske jesu unaprijediti dobrosusjedske odnose s Bosnom i Hercegovinom i podupirati Bosnu i Hercegovinu na putu europskih integracija. Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku u Bosni i Hercegovini te očuvanje njihove pune jednakopravnosti od strateškog su interesa za Hrvatsku. Stoga Republika Hrvatska treba slijedom svoje ustavne obveze, ali i obveze koja proizlazi iz Daytona, Daytonskog mirovnog sporazuma u suradnji s Međunarodnom zajednicom učiniti sve kako će Hrvati u Bosni i Hercegovini osigurati svoj ustavni status. Na koncu ovog uvodnog izlaganja i u ime predlagatelja želim upoznati sve vas, hrvatsku javnost da je Vlada Republike Hrvatske u povodu očitovanja na naš prijedlog imenovala radnu skupinu na čelu koje je državni tajnik gospodin Božinović i koja priprema ili je već pripremila, ja vjerujem pripremila prijedlog strategije. Dakle naš zahtjev, osnovni zahtjev odbora je već prihvaćen. Sad bih samo pročitao još zaključke koji su prijedlog ovog odbora i koji su zapravo upućeni u Hrvatski sabor s ciljem da ih Hrvatski sabor usvoji. Prvi zaključak: Podupire se najava Vlade Republike Hrvatske o donošenju Strategije odnosa Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske koja ima za cilj unapređivanje uzajamnog odnosa tj. postizanje učinkovita i djelotvorna sustava potpore Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske na svim poljima djelovanja, a u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa. Drugi zaključak: Predlaže se Vladi Republike Hrvatske zbog provođenja koordinacije i poboljšanja sustava uzajamne potpore Republike Hrvatske i Hrvata izvan Hrvatske da u duhu najavljene strategije donese Zakon o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kojim će se između ostaloga predvidjeti preustroj postojećih institucija Republike Hrvatske koje se bave problematikom Hrvata izvan Republike Hrvatske kao cjelovitom provedbom zacrtane strategije. I treći zaključak: Sukladno Ustavu Republike Hrvatske i međunarodnim propisima, a imajući u vidu specifične potrebe Hrvata izvan Republike Hrvatske Hrvatski sabor daje potporu Vladi Republike Hrvatske u politici suradnje s hrvatskom dijasporom u cijelom svijetu te zaštitom hrvatske nacionalne manjina u europskim zemljama i osiguranju pune jednakopravnosti, konstitutivnosti i suverenosti Hrvata u Bosni Dame i gospodo, pozivam sve klubove i zastupnike da daju potporu ovim zaključcima tj. donošenju strategije i Zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske te da na ovom za Hrvatsku važnom pitanju postignemo konsenzus, a na dobro Hrvata koji žive izvan Hrvatske i cijele Hrvatske. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Odbora. Otvaram raspravu. Počinjemo s raspravom po klubovima. Najprije klub SDP-a, poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavniče Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. Naime, valja odmah na početku reći četiri nove, četiri promjene Ustava Republike Hrvatske zadržale su ustavnu odredbu i ustavnu obvezu da Republika Hrvatska skrbi, a sad ću biti precizan, o državljanima Republike Hrvatske u drugim zemljama. To je vrlo važno znati kad raspravljamo o toj stvari. Drugo što želim reći da je briga, skrb o Hrvatima izvan Republike Hrvatske koji žive izvan Republike Hrvatske nacionalna nacionalna obveza, a ne stranačka obveza. To želim posebno naglasiti jer ta briga ne može biti obojena stranačkom Vladom, bez obzira otkuda dolazi. Ona je nacionalni interes Hrvatske države i hrvatskog naroda. U takvoj situaciji ja bih volio da je Hrvatska država definirala šta su to interesi Republike Hrvatske u suradnji i brizi Republike Hrvatske za državljane Republike Hrvatske i Hrvate izvan Republike Hrvatske kako bismo mogli ocjenjivati je li se ostvaruje definirana dogovorena nacionalna politika u tom području. Ako na stvari tako gledamo, a morali bismo tako onda smo do sada na žalost imali lutanja u tom području, a tu lutanja ne bi smjelo biti. Drugo što želim naglasiti kad nema definirane politike i nema konsenzusa oko toga onda ta pomoć je često kontra produktivna. I to želim naglasiti. Zato je vrlo važno u dijelu skrbi postaviti se na razini kako to Ustav i kaže. Naravno, kad mi ovdje govorimo o toj brizi i toj pomoći onda ne budimo licemjerni najčešće govorimo o brizi Republike Hrvatske za Hrvatima u Bosni i Hercegovini ili bivšim državama bivše, državama bivše, članicama bivše Jugoslavije. Kad je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini moramo precizirati koji su interesi o kojima Hrvatska mora pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Prvenstveni interes je da se Republika Bosna i Hercegovina konstituira kao država ravnopravnih naroda u Bosni i Hercegovini, dakle i Hrvata sa Bošnjacima i Muslimanima i u ustavno-pravnom smislu postanu jednako pravni Hrvati u Bosni i tzv. dijaspori ili stvarnoj dijaspori tu Hrvatska ima kako bih rekao više elemenata, više područja gdje mora utvrditi svoj nacionalni interes. Naravno da je vrlo važno i u Bosni i Hercegovini i svugdje da se nesmetano razvija kulturna suradnja u cilju očuvanja hrvatske kulture u krajevima i područjima gdje žive Hrvati bez obzira gdje bili, da se očuva jezik hrvatski a kad je riječ o tome imali smo prilike do sad puno puta razgovarati o tehničkim mogućnostima koje postoje da se omogući slušanje ili gledanje televizije ili slušanje programa, radio programa izvan, koji žive izvan Republike Hrvatske pa nismo imali tu dobar sluh ili nacionalni konsenzus. Vratio bih se još jedanput zbog toga na potrebu da se definira a to je najbolja pomoć, da se u Hrvatskoj definira ta politika, pa će Hrvati koji žive izvan Domovine biti na čistu, odnosno bit će izvjesna politika koja se vodi prema tim dijelovima hrvatskog naroda. Bez definiranja, bez utvrđivanja i nacionalnog konsenzusa tu će se ponavljam događati stranački interesi, a oni su kontra produktivni za brigu o Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske. Drugim riječima, pozdravljamo inicijativu da se otvori rasprava kako se vodi briga, koji su elementi zastupljeni, tko je definira, tko je prati i kako smo utvrdili šta su interesi Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske. Tko o tome razmišlja i tko o tome vodi brigu. Naravno, imamo institucije kao što je institucija Ministarstva vanjskih poslova, ali to nije naravno dovoljno. To nije naravno dovoljno jer je previše zaokupljeno državnim interesima Ministarstvo vanjskih poslova i ne može da da tako kažem voditi brigu o svim aspektima koje zaslužuju Hrvati koji žive izvan Domovine, a nacionalni interes to sam već spomenuo kao razvoj i očuvanje kulture i očuvanje jezika. Ima jedan važan elemenat koji čini mi se stalno zapostavljamo. Vrlo lako je voditi brigu kroz recimo ekonomsku suradnju. Možda najefikasnija je briga da se nacionalni interes ostvari ondje gdje ga imamo dobrom ekonomskom suradnjom. Ja sam uvjeren da je nacionalni i državni interes Republike Hrvatske da Hrvati recimo u Bosni i Hercegovini imaju jednakopravni status i dobar ekonomski razvoj, dobru ekonomsku poziciju u Bosni i Hercegovini jer bi tada sami po sebi ostvarivali interes Republike Hrvatske. To je da ostanu živjeti i da žive u Bosni i Hercegovini kao svojoj Domovini kao jednakopravni. Evo da ne dužim. Dakle, klub SDP-a naravno podržava da se dođe do konsenzusa u državnoj politici Republike Hrvatske, nacionalnog konsenzusa, da se definira interes Republike Hrvatske u tom području, ali i interes Hrvata koji žive izvan Hrvatske za tu suradnju. Bez toga čini mi se da često lutamo o stranačkoj potrebi, a to je ponavljam kontra produktivno.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo dozvolite mi najprije da citiram ove napomene sa zadnje strane ovoga kako se zove, da prijedloga gdje se doslovce kaže da autonomna hrvatska manjina u europskim zemljama ima oko 260000 pripadnika. U europskim zemljama živi još oko 600000 Hrvata. Na temelju dostupnih podataka u europskim zemljama živi oko 550000 Hrvata, u Njemačkoj 300000, u Sloveniji 60000, u Srbiji 50000, u Austriji 30, u Švicarskoj 25000, u Francuskoj 20000, u Švedskoj 15000, u Italiji 12, u Nizozemskoj 5000, u Belgiji 4, Makedoniji 3000, u Danskoj 2000, Norveškoj 1000 itd. Prema dostupnim podacima i na temelju procjene na tim prostorima živi oko 270 tisuća Hrvata, Vojvodina 110 tisuća, Mađarska 70, Austrija 50, Rumunjska 10, Kosovo 9 tisuća, Crna Gora 10 tisuća, Slovačka 4, Italija 3 Hrvati, zatim se navodi u Bosni i Hercegovini jesu jednakopravan, suveren, konstitutivan narod, u Bosni i Hercegovini prema popisu iz '91. godine hrvatski narod u BiH imao je 760 tisuća 852 pripadnika, procjenjuje se da je s prostora etiteta etiteta Republike Srpske protjerano oko 220 tisuća Hrvata, a s prostora Federacije Bosne i Hercegovine 140 tisuća Hrvata. Znači nestalo je, pod navodnicima nestalo, iselilo se oko 400 tisuća ljudi. Jasno da Hrvatska treba skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske. Hrvatska mora poštovati teritorijalnu cjelovitost susjednih država, prije svega ovdje mislim na Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska ne smije poticati disoluciju te države, dapače sve mora činiti na građenju teritorijalnog integriteta te države. Povijesno breme, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, mislim tu na …/Ne razumije se./… itd., istočni Mostar je veliko, ali isto tako želim kazati da na politiku nakon 2000. godine nitko u Sarajevu ili bilo gdje drugdje ne bi trebao imati primjedbe, bilo da je riječ o politici danas gospođe Kosor, jučer gospodina Sanadera, prekjučer gospodina Račana, ili nitko dapače, mislim sve pohvale i na politiku jučer gospodina Mesića, danas gospodina Josipovića. Problem Hrvatske u Bosni i Hercegovini, kako ja to vidim, leži u nizu stvari, od možda minorizacije, pa do samog izbornog zakonodavstva, npr. člana predsjedništva Bosne hrvatskog naroda de facto ne biraju Hrvati u toj državi, ali temeljni problem kada je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ja vidim u ovoj ekonomskoj razlici u razvijenosti između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Republika Hrvatska je u velikim problemima, ali je to gotovo minorno u usporedbi s onim u kakvim problemima je danas Bosna i Hercegovina, vjerojatno zbog rata i Hrvatska i Bosna su bile žrtva agresije, ali zasigurno najveći teret, ratni teret pretrpjela je upravo susjedna nam država. Danas gotovo da se ne mogu uspoređivati rekoh ekonomije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dobro je da je robna razmjena između dviju država velika, Hrvatska ostvaruje značajan suficit, do pred godinu dana ako se ne varam mi smo u Bosnu i Hercegovinu izvozili do milijarde i 500 milijuna USA dolara, uvozili negdje oko 500 milijuna, za prvih koliko 9 mjeseci ove godine iz Bosne i Hercegovine uvezeno je 784 milijuna ili čega li već konvertibilnih maraka. Još jedan, mislim nije to problem, ali još jedan moment. Svaki građanin iz Bosne i Hercegovine, što je apsolutno u redu da se razumijemo, hrvatske nacionalnosti u Hrvatskoj može do posla, mislim da prepreka nema, da ne smije biti, prije svega zbog državljanstva, međutim s druge strane to stvara velike probleme građanima ja bih rekao hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, jer se prisutnost Hrvata u Bosni i Hercegovini zbog toga iz godine u godinu smanjuje. To je tužno, ali je tome doista tako. S druge strane da nema Hrvata iz Bosne i Hercegovine, a negdje oko 13 tisuća ih godišnje doseljava na ove prostore, Hrvatska bi demografski bila znatno pogođenija. Razvio se jedan poseban sport uz granicu, npr. korištenja socijalnih službi Republike Hrvatske, pa ne čudi da se na istim adresama pojavljuje i preko 100-tinjak, 200-tinjak imena, ali o tome nekom drugom prilikom. To nije sad moj interes. ono što je pitanje prema ovom prijedlogu, da li se ta materija treba gospodo rješavati posebnim zakonom? To je bit. Svaki zakon normalno košta, u proračunu se iz godine u godinu osiguravaju određena sredstva za građane hrvatske nacionalnosti. Točno poglavito u ratu od '91. do '95. Hrvati iz iseljeništva Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri su pomagali Hrvatsku, i danas to čine, rekoh radom, pa i tom demografskom prisutnošću na ovim prostorima, deviznim doznakama, preko milijardu dolara svake godine su devizne doznake od naših radnika u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Švicarskoj, ne znam Kanadi itd. Pojedincima, ne svima, pojedincima se hrvatska vlast odužila npr. kroz privatizaciju, dekonfiskaciju, ali većina niti je nešto tražila, niti je išta tražila od svoje matične države. E sad se postavlja pitanje kako biti prisutniji u hrvatskim zajednicama, u recimo jednoj Italiji, u Sloveniji, u Austriji, Njemačkoj, Americi, Kanadi, itd., itd. Mislim da ti ljudi ni ne sanjaju o nekom novcu s prostora Republike Hrvatske, ali u poštovanju da ih se ne zaboravi zasigurno da. da. Za njih bi zasigurno bila najveća hvala kada bi Hrvatska bila uspješna zemlja, da možda njihovi sunarodnjaci, da njihova rodbina ne mora put Njemačke, Kanade ili Australije zajedno sa svojim susjedima ili rodbinom, da mogu kada se vrate, ako se vrate, iako iz godine u godinu to će biti sve teže, znači da mogu ovdje ulagati, da mogu raditi na ovim prostorima, da mogu investirati. Ono što bi trebalo, ili na čemu bi trebalo inzistirati, da se Hrvatska izbori pri susjednoj državi, mislim ovdje na Ljubljanu, odnosno Sloveniju pardon, da Hrvati u Sloveniji izbore status nacionalne manjine, pa između ostalog i sve u duhu tih dobrosusjedskih hrvatsko-slovenskih odnosa, iako već neko vrijeme se naši premijeri nisu sastali, ne znam čemu je to razlog. Šalim se jasno. Na strani 3. ovoga prijedloga, između ostalog se vidi da ovdje, tu gdje stoji zaključno, da svi Hrvati bez obzira na to gdje i u kojem statusu žive jesu pripadnici jednog nedjeljivog hrvatskog naroda koji imaju isti nacionalni identitet, čine jedinstveni kulturni prostor itd., u skladu s ovim opredjeljenjem potrebno je donijeti Zakon o Hrvatima izvan Republike Hrvatske i druge potrebne akte kojim će osigurati provedbu strategije s ciljem unapređivanja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske pardon. Na strani 4. se između ostalog kaže da temelj politike povratka Hrvata izvan RH trebaju biti mjere kojima će se usporiti ili zaustaviti daljnje iseljavanje i ubrzati povratak povratak iseljenih. Tko će se gospodo, s druge strane, npr. vratiti u ovo vrijeme iz Kanade u Hrvatsku? Malo tko, netko da, ali malo tko. Tko će se vratiti iz Amerike, SAD-a u Hrvatsku? Malo tko. Iz Australije u Hrvatsku? Malo tko. Znači, primarna politika RH trebala bi biti ne povratak već činjenica da se ljudi ne iseljuju. To je bit, a to se može postići samo sa jednom gospodarskom, pod navodnicima "superiornošću", da građani ove zemlje mogu sve svoje radne, socijalne, društvene i ostale potrebe rješavati na prostoru na kojem su rođeni. Jednom kada netko pođe u Kanadu teško da će se taj netko vratiti. Daj Bože da se vrati, ali teško da će se vratiti. I zato povratak se de facto rješava tako da se ljudi ne iseljuju. S druge strane, ajde jedna Kanada, jedna Amerika, jedna Njemačka, zemlje koje nisu ksenofobične tim zemljama koje imaju potrebu za radnom snagom u velikom je interesu da sa ovih prostora, ja ja bih rekao pa i nekih drugih istočnoeuropskih zemalja, dolaze ljudi na njihove prostore. Brzo se uklapaju, to su vrijedni ljudi, ljudi koji žele raditi, koji žele zaraditi. I u Hrvatskoj ljudi žele raditi, žele zaraditi, možda malo manje raditi. Pustimo taj cinizam sa strane. Najkatoličkiji smo narod, veći smo katolici i od samoga Pape Pape da ne nabrajam dalje, a govorim to u kontekstu ove poruke nedavno iznesene njemačke kancelarke da je multikulti mrtav. Ili kao što mi je jedan njihov diplomat rekao, Hrvati su in, neki drugi da ne spominjem su out. Za kraj, briga o Hrvatima je apsolutno potrebna izvan RH. Naglasak apsolutno treba staviti na hrvatsko stanovništvo u BiH, povratak povratak u Banja Luku itd., ali sve je skopčano u velikoj mjeri i sa materijalnim mogućnostima RH. Ono što možda i zamjeram ovome prijedlogu je da nam nije dana tablica koliko novaca i u ovom trenutku ide po svim različitim osnovama bilo za Hrvate u BiH, ili ili u bilo kojoj drugoj zemlji. Nije bitno da li je riječ o zdravstvu, da li je riječ o socijali, da li je riječ o nekim kapitalnim investicijama na tim prostorima, da li je riječ o mirovinama po svim osnovama da nikoga ne ističem ili vadim iz tog pojma, tog pojma, koliko ide za neke rekoh druge institucije, bolnice itd. Koliko je išlo možda za neke plaće itd. O izbornom zakonodavstvu neću govoriti, ali bez financijskih pokazatelja sam ovaj prijedlog zaključka vezanih uz suradnju RH s Hrvatima izvan RH možda nije ovaj potpun i možda bi ga za neku drugu priliku u tom dijelu trebalo nadopuniti, siguran sam da Hrvatska shodno vlastitim mogućnostima zasigurno ne dovoljno, ali prilike su kakve već jesu, izdvaja određena sredstva koja u velikoj mjeri pomažu institucijama koje tvore Hrvati u susjednim zemljama. Dobro je da, s druge strane, Republika Srpska, mislim ovdje konkretno na predsjednika tamo Dodiga, navješćuje povratak. Ja mu vjerujem da mu je u interesu povratak Hrvata u Banja Luku, koliko mu je u interesu cjelovita BiH nekom drugom prilikom, ali

cjelovita BiH, jednako tako i druge susjedne države. Između ostalog i zbog perspektive Hrvata koji žive u tim državama. I slažem se sa onom rečenicom gospodina Leke i time ću završiti, da briga o Hrvatima izvan RH ne smije biti stranačka već jedna nacionalna obveza. Sve u svemu stojimo iza ovoga zaključka, imam određenih rezervi glede zakona. Mislim da se ta materija ne treba na taj način rješavati prema mogućnostima proračunskim, financijskim kapacitetima ove države razumljivo da treba voditi brigu i o Hrvatima izvan RH. Hvala lijepa gospodine zastupniče. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Ivo Andrić. Izvolite. Hvala vam Prijedlog zaključaka vezanih za suradnju Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Predlagatelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Odbor je predložio ove tko su ti ljudi na koje se odnose ovi zaključci. Gospodin Bagarić ih je poredao u 3 skupine, a evo ja ću to staviti u 4 skupine. Prvu skupinu čini hrvatsko iseljeništvo čine je prvi hrvatski iseljenici. Dakle, bili su moreplovci, trgovci i mornari koji su svoj kruh zarađivali na lađama i brodovima. Pored njih su sigurno i tisuće hrvatskih vojnika koji su ratovali diljem Europe, činili iseljeništvo. Iseljeništvo uglavnom čine Hrvati iseljeni u prekooceanske zemlje i u europske zemlje i njihovi potomci. Njihov odlazak sa svojih povijesnih prostora uglavnom je prouzročilo gospodarsko, ali i političko stanje.

većina njih dostigli blagostanje. Svoju ljubav prema Hrvatskoj kao i ljubav prema svom narodu vjerno su prenosili na svoje potomke. Velika većina njih koji su ostvarili tzv. "američki san" dala je nemjerljiv doprinos u obrani RH za vrijeme Domovinskog rata i stvaranju države Hrvatske. Njima, ovim zaključcima ne želimo uzvraćati pomoć, prije svega pomoć u materijalnom smislu jer im nije potrebna. Ali, im sigurno trebamo zahvaliti na učinjenom što ovim putem i činim. Međutim, u istim tim zemljama u kojima su se jedni uspješno integrirali, postoji i jedan dio njih koji se nisu uspješno integrirali i kojima je potrebna pomoć i potpora RH. Člankom 10. Hrvatskog Člankom 10. Hrvatskog ustava jamči se skrb Republike Hrvatske za takve dijelove Hrvatskog naroda koji žive izvan Republike Hrvatske. Kada je u pitanju ova skupina Hrvata izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske mora iznaći rješenja te usporiti te usporiti i zaustaviti daljnji proces iseljavanja u prekooceanske zemlje kao i ubrzati povratak iseljenih. Uvjeren sam da Vlada ima viziju i kako i na koji način će djelovati po ovim pitanjima. Hrvati povratnici moraju imati sve uvjete da njihov povratak bude održiv jer svojim znanjem i stečenim iskustvom mogu biti poveznica Republike Hrvatske sa cijelim svijetom. Drugu skupinu čine Hrvati u Europskim zemljama i njihovi potomci koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište. To su radnici na privremenom radu iako jednom dobrom dijelu njih taj privremeni rad traje i nekoliko decenija. Koliki je doprinos ove prve dvije skupine govori podatak da je u 2007. godini na ime doznaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku uplaćeno 1,4 milijarda dolara, što čini 3,3 bruto-društvenog prihoda. Treća skupina je Hrvatska autohtona manjina u Europskim državama za koju treba tražiti i osigurati sva prava koja imaju i uživaju nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj a znamo da su prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na izuzetno visokoj razini. Posljednju skupinu čine Hrvati u Bosni i Hercegovini, prema popisu iz 91. godine koji je i posljednji iz poznatih razloga, posljednji dakle bio popis u Bosni i Hercegovini, Hrvata je bilo 760 tisuća. Danas zbog rata u Bosni i Hercegovini, taj broj je gotovo prepolovljen. crkvenim knjigama, odnosno njihovim pokazateljima u BiH danas živi oko 450 tisuća Hrvata. Na žalost jedan veliki broj njih iseljen je u prekooceanske zemlje i bez ozbiljnije namjere da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Hrvati u Bosni i Hercegovini su jednakopravan, suveren i konstitutivan narod ili bi takvi trebali biti jer im je to Daytonskim sporazumom koji u sebi ima Ustavu to i garantirano. No u praksi je sasvim drugačije, niti su konstitutivni, niti su suvereni, niti su jednakopravni. Stoga strateški interes Republike Hrvatske mora biti poboljšanje ustavne pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini povratku njihovom održivom ostanku u Bosni i Hercegovini. Koristim ovu prigodu i apeliram na Hrvatske gospodarstvenike koji svojim poslovima ulaze u Bosnu i Hercegovine, posebice na prostore u kojima su Hrvati matematička manjina da daju mogućnosti Hrvatima da rade, da se dokažu u poslu, da se ne upošljavaju drugi, svako radno mjesto je garancija ostanka jedne obitelji. Republika Hrvatska je supotpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma i ima određenih obveza u praćenju njegove sprovedbe. Već dugi niz godina ta sprovedba ide na štetu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kolegice i kolege, iz svega iznešenog jasno da su Hrvati izvan Republike Hrvatske a ima ih oko 3 milijuna, veliki potencijal društvenog i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Te da će Republika Hrvatska morati osmisliti i ostvariti učinkovit i djelotvoran odnos sa tim potencijalom na dobrobit i jednih i drugih. Taj odnosa mor abiti razrađen kroz strategiju odnosa Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske o čemu govori 1. prijedlog zaključaka koji su Hrvatskom saboru upućeni o strane Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a čije usvajanje je najavila i Vlada Republike Hrvatske. Temelj za donošenje strategije je Ustav Republike Hrvatske članak 10. kao i međunarodno pravo temeljeno na dokumentima Ujedinjenih nacija i Europske unije. Jedan od ciljeva donošenja strategije je očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske, bez obzira i gdje u kojem statusu žive jer su oni pripadnici jednog nedjeljivog Hrvatskog naroda. Naravno treba voditi računa da svaka od navedenih Hrvatskih zajednica, odnosno skupina traži poseban pristup. Imajući na umu njezine potrebe i uvažavajući njezine specifičnosti. Zaključci predviđaju donošenje Zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske i druge potrebne akte kojima će se osigurati sprovedba strategije a sve zbog poboljšanja i unapređivanja odnosa sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Neophodno je napomenuti da temeljna načela koja će biti poštivana u sprovedbi strategije moraju biti transparentan, cjelovit, odgovoran odnos institucija Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, uvjereni da će Vlada Republike Hrvatske u skoro vrijeme donijeti najavljenu strategiju, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zaključaka vezanih za suradnju Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Hvala. Hvala lijepa gospodine zastupniče. I sada u ime Kluba HNS HSU-a poštovani zastupnik Goran BEus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče i poštovani predstavnici Odbora kao predlagatelja. Nacionalna pripadnost jest prije svega osobno opredjeljenje svakoga čovjeka, sloboda određenja etničke pripadnosti iskazivanja te etničke pripadnosti, jest jedno od osnovnih ljudskih prava. Tko jest, a tko nije, nešto po etničkom određenju ne može odrediti država. Ne smije odrediti država. To je dakle duboko intimni osjećaj svakoga čovjeka, osjećaj pripadnosti etničkom krugu koji može biti jedno, a njegov osjećaj korijenskih veza nešto sasvim drugo. Idealizirati priču o Hrvatima koji žive u inozemstvu, nije uputno. Polaziti od premisa da je to fatum koji je tek stigao Hrvate također nije uputno. Europa je u najširem smislu riječi rezervoar iz kojega se generiralo milijunsko i milijunsko iseljavanje u čitav svijet ili u ostatke ili druge dijelove svijeta. Po tome Hrvati nisu dakle nisu nikakav specifikum. Kada pogledamo kako izgleda dijaspora drugih europskih naroda, čak i u odnosu na veličinu naroda kao takvoga, naći ćemo i druge slučajeve, recimo Talijana, Iraca, Nijemaca, pa i Srba s kojima se situacija u kojoj je hrvatski etnički korpus možemo uspoređivati. Međutim, idolizirati i na neki način čak i metilogizirati priču o hrvatskom iseljeništvu kao da se radi o kompaktnoj posve svjesnoj, samostalnoj opredijeljenoj etničkoj skupini podijeljenoj na desetke lokalnih etničkih zajednica nije realno. Možemo govoriti o milijunima ljudi koji imaju hrvatski korijen, ali teško da možemo govoriti o milijunima ljudi koji taj svoj taj svoj korijen doista žive, osjećaju i razvijaju. Mnogo je više nažalost osobito među onima tzv. stare dijaspore ne govorim tu o starim autohtonim manjinama koje žive u okolnim zemljama, nego o onim iseljenicima koji s kraja 19. stoljeća pa kroz čitavog 20. stoljeća otiđoše sve do Novog Zelanda, do Aljaske. Nisu otišli zbog toga što su htjeli vidjeti svijet, otišli su uglavnom u teškoj nevolji, u teškoj borbi za goli opstanak i život jer su ih tamo gdje su rasli i tamo gdje im je korijen uglavnom ubijale oskudica, bolest, suša, peronospora i sva zla toga vremena, tražeći negdje drugdje mjesto gdje će saviti novo gnijezdo, zasnovati obitelj i živjeti sretnije nego što su živjeli u starom zavičaju. Nitko dakle nije napustio svoj zavičaj iz zabave zauvijek, nego ga uglavnom napušta iz ljute potrebe i traganjem za boljim životom. I zato mnogi od potomaka onih koji jesu bili HRvati i dođoše iz HRvatske danas ne osjećaju povezanost s Hrvatskom i Hrvatimo, recimo i zbog toga jer su njihovi roditelji prolazili teška vremena integracije, adaptacije u nova društva, teška vremena u kojima su bili na margini društava u koja su došli, teška vremena u kojima su čak bili s osjećajem građana drugog reda, a to njihova djece ne žele ponavljati. Mnogi danas ne žele isticati svoju nacionalno ili etničko podrijetlo, jer ili ga ne osjećaju ili ne žele svoju identifikaciju vezati za one za koje se u društvu znade da su bili marginalizirani ili u konačnici u najnovijim inačicama za one za koje su čuli u lošim vijestima na svojim televizijama. Nije to nikakav specifikum HRvata, to se događa mnogim drugima. Potomci Nijemaca koji odoše pod pritiskom i prisilom '44. do '48. pa i kasnije iz Hrvatske danas teško ćete čuti od njih da će reći da su podunavske Švabe, da su ponikli u Hrvatskoj, u Vojvodini ili negdje drugdje jer se sjećaju koju su kalvariju prolazili njihovi roditelji kao građani drugog reda koji nisu znali niti jezik zemlje u koju su došli, koji su bili sabrani u logore i koji su 10 ili 15 godina čekali da dobiju državljanstvo. Danas kod nekih mladih ljudi rađa se sentiment prema pradomovini, prema domovini njihovih predaka ili roditelja, rađa se i zbog toga jer se za Hrvatsku čuje i po dobru, ne samo u sportu. Za Hrvatsku se čuje kao jednu od ljepših zemalja u koju treba otići i biti, rađa se sentimenti zbog toga jer otkrivaju svoje korijene jer žele sresti svoje rođake, dolaze u Hrvatsku. Ali kada govorimo o svim Hrvatima koji žive izvan Hrvatske, valja reći da Hrvati u Bosni i Hercegovini mimo svih drugih, a svi ostali na stranu. Zašto? Jer HRvati u Bosni i Hercegovini nikud otišli nisu. Oni jesu svoj na svome od kada ih ima. Dakle, oni dijaspora nikakva nisu nego autohtoni narod koji hvala Bogu još uvijek ima status konstitutivnog naroda i koji ga mora pod svaku cijenu zadržati. Dakle, govoriti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini posve valja kroz drugu optiku, kroz drugi tip razumijevanja i rekao bih kroz mnogo višu razinu odgovornosti HRvatske i Hrvata bili oni politički ili etnički. Univerzalna obveza zapisana u našem Ustavu o brizi o Hrvatima koji žive izvan Hrvatske ima različite razine. Ona nažalost jest bila platforma gdje se i zloupotrebljavalo te ljude, gdje su korišteni u političke svrhe, kojima se slala jedna poruka, a živjela druga, koji su u zadnjih 20 godina bili akteri različitih političkih događanja ne svojom voljom. Ispričat ću vam jednu prispodobu ne tako staru. U siječnju prošle godine kolegica Vrbat, kolega Miletić i ja boravili smo u SAD i na našu zamolbu domaćini su nam osigurali posjetu jednome od najvećih klubova Hrvatskog iseljeništva u Sjevernoj Americi. To je onaj u Clevelandu. Dočekani smo s velikim podozrenjem, uljudno, ali hladno i rezervirano, jer im je netko rekao da stranke iz kojih dolazimo su antihrvatske stranke. Netko im je godinama govorio da postoji samo jedna stranka koja štiti njihove interese. Netko im je godinama govorio da u Hrvatskoj postoje nacionalni neprijatelji i izdajnici. Naravno da pametnim ljudima, ljudima koji logički razmišljaju ne treba dugo i mnogo da se ta laž i insinuacija razmontira i razišli smo se kao ljudi koji se međusobno razumiju. Ali ono što je mene zapeklo, a i moje kolege, je njihov osjećaj kojega ne kriju a to je da su nam trebali '90.-tih godina, a da ih sad zanemarujemo, da ne želimo prihvatiti. Gospodine Milinkoviću,, nemojte ispravljati nešto što citiram, molim vas. Ja govorim… …/Upadica se ne razumije./… da ulože svoj novac nemaju adekvatan odgovor iz Zagreba, da nisu zadovoljni na koji način bi se mogla osigurati bolja razina obrazovanja njihove djece na hrvatskim sveučilištima, a to sam čuo i od nekih ljudi u Kanadi. Morat ćemo, kad već govorimo o ovoj temi i kad već želimo kao Hrvatski sabor donijeti određene zaključke, pogledati istini u oči i reći da je Hrvatska dugo vremena vodila u tom planu i licemjernu politiku. I zato su neki od ljudi, a ti neki su nama posebno zanimljivi i važni jer su aktivni sudionici manjinskoga kruga u tim tamo zemljama. Oni žele potrošiti svoje vrijeme i svoju ljubav na Hrvatsku i na veze s Hrvatskom, dakle da ti ljudi nisu zadovoljni kako, kroz koje institucije, kroz koje programe i s kojim mogućnostima Hrvatska danas komunicira s njima. Utoliko je dobro što ovaj prijedlog zaključaka poziva na drugačije postavljanje cijelog tog sustava, jer ono je zaista potrebno. Nadalje, kad govorimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ono što se njima dogodilo teški su demografski gubici koji su potpuno poremetili i poziciju hrvatska kao konstitutivnog elementa u Bosni i Hercegovini. Mi operiramo brojkama iz '91. godine. Sa zebnjom očekujemo sljedeći popis pučanstva u Bosni i Hercegovini bojeći se istine, a to je da je hrvatski element u Bosni i Hercegovini potpuno demografski devastiran. Ali jednako tako moramo pogledati istini u oči pa reći da smo iz Hrvatske katkad sekundirali procesima koji danas tako loše završavaju i da nismo do kraja bili pošteni prema tim ljudima jer smo govorili o politici, a manje o sadržaju, o životu i kvaliteti života. Interes Republike Hrvatske jest i bit će da hrvatski element u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni narod, kao autohtona narodna zajednica opstane i razvija u jedinstvenoj, suverenoj državi jer to je jedina mimo Hrvatske u kojoj oni jesu konstitutivni narod, da Republika Bosna i Hercegovina očuva svoju samostalnost i da uđe u euroatlantske integracije, osobito u Europsku uniju jer kad bude u Europskoj uniji s Republikom Hrvatskom tada će granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine biti tzv. meka granica. A na Hrvatskoj je zadaća velika da prestane prodavati maglu nego da pokrene čitav niz prekograničnih projekata koji će osigurati ne samo kvalitetu života nas u Hrvatskoj nego i ljudi koji žive u Bosni jer logika je stvari da će realizacija prekograničnih projekata suradnje fundiranih od strane strukturnih fondova Europske unije biti od najveće koristi upravo za Hrvate u Bosni gledano koncentracijski žive najviše upravo u pograničnim područjima. Prema tome, pitanje rekonstrukcije jedne rafinerije u Bosanskom brodu nije samo ekološko pitanje za Slavonski brod nego i za Bosansku posavinu. Pitanje prekogranične suradnje u energetici, turizmu, razvoju poljoprivrede, razvoju malog i srednjeg gospodarstva je esencijalno pitanje za ostanak i opstanak između ostaloga i ljudi s druge strane granice u Bosni i Hercegovini, prvenstveno i po broju kojim su tamo zastupljeni Hrvata. U tome smislu klub Hrvatske narodne stranke, Liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika pozdravljam otvaranje ove rasprave. Nije zato da se ide tvrdo u zakon jer zakonom ćemo teško utvrditi kvalitetnu politiku već smo zato da Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim parlamentom i ključnim institucijama iseljeništva definira novu platformu koju će onda s punim srcem provoditi, a ne jedno pisati, a drugo raditi. Hvala lijepo. javiti za ispravak netočnog navoda zar je istina da ćemo raspravljati tijekom današnjeg dana o skidanju imuniteta jednom našem saborskom kolegi, gospodina iz Kozarčeve. Navodno da je DORH uputio jedan takav zahtjev Saboru i da bi o tome trebala biti tijekom dana otvorena rasprava. To su vijesti sa portala, saborskih kuloara, novinskih redakcija i tome slično. Da li je to istina ili je to pod navodnicima patka? Pa poštovani gospodine zastupniče, vi znate da dnevni red utvrđuje i dopunjuje predsjednik Hrvatskoga sabora koji trenutno ne predsjedava sjednicom, prema tome odgovor na pitanja sva o dopunama dnevnog reda može dati predsjednik Hrvatskoga sabora pa ćemo počekati dok on dođe. Mi ćemo nastaviti sa ispravcima netočnoga navoda. navoda. Najprije poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa neću ispraviti kolegu Beusa Richembergha ono što je on mislio nego što sam ja primjetio da je netočno rekao. Dakle, vi ste rekli da etničku pripadnost nekoga ne može određivati i ne smije država. Pa ni ne određuje država ni ne radi to nego se svatko izjašnjava. Evo popis stanovništva će bit hvala bogu sljedeće godine pa će se svatko izjasnit o svojoj etničkoj pripadnosti. Nadalje, rekli ste da iseljeništvo nije specifikum samo hrvatskoga naroda. Naravno da su mnogi odlazili iz ljute potrebe kako vi to kažete, ali specifikum našega iseljeništva što su desetine tisuća odlazile iz razloga što su drugačije mislili. Ali ni tamo nisu specifikumi u tome što ni tamo nisu imali mira pa ih je proganjala UDBA i Bog zna tko i mnogi se nisu ni živi vratili. Vi to relativizirate, ali oni koji žive tamo daleko i osjećaju nostalgiju to je veliki problem zasigurno, a oni su svoju ljubav prema Domovini pokazali onda kada je trebalo i onda su se pokazali kako treba. Hvala lijepa. **Mimica, Sljedeći ispravak ima poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Beus ja ću ispraviti vaš netočan navod i to kad ste govorili o svom putu u Ameriku sa kolegicama i kad ste rekli da su tamo Hrvatima u Clevelandu netko je njima govorio o vama koji ste došli iz stranke koalicije da Pa gledajte nije. Postoji televizija, postoji još onda su gledali pa su ljudi vidjeli kad se glasalo o samostalnosti Hrvatske države '91. da ste se vi naprosto digli i otišli. Ali to je vaš stil, pa onda su se oni zamislili da li ste vi doista oni koji želite državu Hrvatsku, da li doista... .../Upadica sa strane./... Ne nije me sram, to je istina. Ne nije me sram to je istina zato jer tu istinu možete i sad u arhivima Hrvatske televizije pogledati i svaki dan kad se obilježava samostalnost Republike Hrvatske jednako možemo vidjeti što se desilo u Saboru i zato tim ljudima našim Hrvatima ne treba puno govoriti. Oni vide, imaju svoj mozak, razmišljanje, znate. Ispravak netočnoga navoda ima i poštovana zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospodine Richembergh moram zaista ispraviti vaš netočan navod kada kažete da je Hrvatska dugo vrijeme vodila licemjernu politiku. Pa gospodine Richembergh pa vi znadete jako dobro da u vremenu domovinskog rata, u godinama Domovinskog rata kada je Hrvatska i sama napadnuta zbrinjavala ni manje ni više nego 7 stotina tisuća prognanika i izbjeglica. Izbjeglice smo zvali po Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica ljudima koji su došli i ostvarili status. Uglavnom su to bili Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Osim toga, moram evo sad će to možda biti moj vrijednosni stav, ali ću i kazati da sam sretna da danas u Hrvatskom saboru razgovaramo o ovoj temi, o strategiji i o zakonu jer je ovo zapravo civilizacijski doseg i obveza Hvala vam lijepa, a ne nikakva zahvala nego jednostavno obveza. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći ispravak ima poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Beus ispravit ću vaš netočan navod. Rekli ste pokušat ću citirati zapisala sam. Hrvatska, potrebno je da Hrvatska prestane prodavati maglu kako vi to ste nazvali već treba podržati prekograničnu suradnju. To vam je netočno, jer ja dolazim iz županije Sisačko-moslavačke, a i vi ste u ovoj izbornoj jedinici i županije koje graniče poput Brodsko-posavske već sada imaju čitav niz projekata upravo prekogranične suradnje gdje izvlače iz europskih fondova strukturalnih za zaštitu okoliša, zaštitu voda, zaštitu zraka ali i za gospodarske projekte. Dakle, Hrvatska upravo suprotno podržava i potiče svoje lokalne sredine da surađuju i da imaju tu jednu zajedničku prekograničnu suradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Hvala lijepa. Posljednji ispravak netočnoga navoda i poštovani zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Isto pokušat ću ispravit ovaj netočan navod. Kad je kolega Beus rekao da treba pokrenuti prekogranične projekte suradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Pogrešno i netočno. Već je kolegica Ivanka rekla, a ja ću dopuniti. Ti projekti već postoje. Postoje pokrenuti programi prekogranične suradnje koji se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, iz predpristupnih fondova Europske unije. Evo samo jedan u nizu primjera općina Dragalić u Hrvatskoj i općina Dobretići u Bosni i Hercegovini koji uspješno provode projekt iz jednog predpristupnog fonda Europske unije, a u tijeku je ove jeseni bilo i bit će sve do proljeća cijeli niz radionica, edukacija i za jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, istovremeno i za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini o pripremi još kvalitetnijoj za još veća sredstva koja nam slijede iz predpristupnih fondova i strukturnih fondova Europske unije. Znači, nije točno da projekti ne postoje. Postoje i razvijat će se još više i u još većoj mjeri. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima i završavamo sa klubom HDSSB-a. Poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospodo zastupnici, kolegice zastupnice. Pa evo nisam se htio javiti za ispravak netočnog navoda gospodina Richembergha ali kada je govorio o nepovjerenju našega iseljeništva našega iseljeništva prilikom dolaska ne znam gdje je bio u New Worku, Washinghtonu itd. onda moram reći da sam prije mjesec ili dva dana pročitao na internetskim stranicama kako je u sarajevskom listu "Dani" u svibnju ove godine bio jedan veliki naslov koji je proistekao iz razgovora ili intervjua predsjednice vaše stranke ili gospođe Vesne Pusić u svezi odnosa Hrvatske, Bosne i Hercegovine iako to nije predmet današnje rasprave. A naslov kaže ovako: "Deklaraciju o Domovinskom ratu" koju je donio Hrvatski sabor "treba marginalizirati". I sad kako da to povjerenje o kojem vi govorite uz ono agresija na Bosnu i Hercegovinu koja je bila predmet onih silnih rasprava već u Saboru ima povjerenje. Dakle, naša dijaspora u predstavnike onih koji tako zbore i tako govore. Ljubav prema Domovini koju su iskazali naši iseljenici kako god ih vi zvali ili tko god oni bili, bilo oni koji su u Gradišću Hrvati, bilo Hrvati u, dakle oni koji su tamo nacionalne manjine u Bačkoj, u Srijemu, u Banatu, u Banatu, u Rumunjskoj, bilo oni koji su tijekom stoljeća selili zbog zla, bilo ekonomskog bilo političkoga u krajevima i državama u kojima su živjeli. Dakle, oni su iskazali kradete ljubav prema Domovini 1990. godine. Točno. I nije točno da je ta ljubav presahla samo ona se pretvorila u brigu za ovu državu, ovu brigu. I imam silne dopise internetske, mejlove gdje ljudi vrlo dobro znaju što se ovdje događa, tko je doveo ovu državu u ovakvu situaciju, a ako je doveo državu u ovakvu situaciju putem korupcije i kriminala onda je i njih u svijetu i prema njima se u svijetu drugačije gleda.

dakle da su hrvatskog etičkog podrijetla, traži danas hrvatsko državljanstvo, i nije točno da ne postoji interes Hrvata bilo za povratkom, bilo za hrvatskim državljanstvom, bilo ako ništa drugo da ima hrvatsko državljanstvo kojim se može dičiti i ponositi i kod svojih susjeda u Novom Zelandu, u Australiji itd. Ali zbog čega 20 tisuća Hrvata ladicama MUP-a čeka taj, ostvarenje toga statusa? A Ministarstvo gospodarstva propisuje da se može uvoziti da tako kažem pod navodnike radna snaga, i to u kvoti od 6, 6 i pol tisuća za ovu godinu i isto toliko otprilike za 2011. godinu, dok 20 tisuća Hrvata ili podrijetlom Hrvata čeka ostvarenje svoga sna kojega su pokazali zamolbom u Ministarstvu unutarnjih poslova, da bi ostvarili hrvatsko državljanstvo, i vjerojatno veliki broj njih bi došao u Republiku Hrvatsku. A onda ova kvota od 6 i po tisuća vjerovatno bi bila barem manja, ako se ne bi moglo, dakle gotovo potpuno da ne kažem izbrisati ili nestati. No nije to tema ali sam morao neke stvari izreći ovdje danas, nakon ovih rasprava, kad se govori o Bosni i Hercegovini onda je sasvim jasno da su mnogi učinili političku štetu Hrvatima Bosne i Hercegovine, i kada se ovdje govori o 1. točki prijedloga zaključaka, da se podupire se najava Vlade Republike Hrvatske o donošenju strategije odnosa Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, koja ima za cilj unapređenje uzajamnog odnosa, tj. tj. postizanje učinkovita i djelotvorna sustava potpore Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatska na svim poljima djelovanja u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa, onda pitam i postavljam pitanje je li bio i interes politički podijeliti Hrvate Bosne i Hercegovine u dvije stranke? Dakle govorim o vodećoj političkoj snazi koja takva kakva je u konstelaciji snaga, a to je bio HDZ. Je li to bio interes Republike Hrvatske i svih građana Republike Hrvatske? Sad se nešto šuška o nekakvoj opet dakle o povratku. Time je znatno oslabljen, oslabljeno političko djelovanje ukupno Hrvata u Bosni Tko je doveo do toga? Tko je doveo do toga da danas Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva u Bosni Tko je doveo do toga da je danas, da su danas Hrvati u Bosni i Hercegovini, dakle da kažem po svojoj brojnosti na rubu konstitutivnosti koja propisana brojčanim, odnosno vidjet će se na žalost bojim se što kaže netko ovdje da je, da su ti gubici, demografski gubici Hrvata u Bosni i Hercegovini da kažem nepredvidivi i strašni. Dakle sukladno Ustavu Republike Hrvatske u točki 3. ovih prijedloga zaključaka, i međunarodnim propisima, a imajući u vidu specifične potrebe Hrvata izvan Republike Hrvatske Hrvatski sabor daje potporu Vladi u politici suradnje s hrvatskom dijasporom u svijetu, zatim zaštitom hrvatskih nacionalnih manjina, a tu prije svega mislim na okolne zemlje, gdje su Hrvati nacionalna manjina, dakle u Crnoj Gori, u Srbiji, u Mađarskoj, itd., dakle u europskim zemljama, i osiguraju punu jednakopravnost, konstitutivnost i suverenost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Što to znači? To je napisano tako reklo bi se maglovito. Hrvatska je jamac i potpisnik Daytonskog sporazuma. Jasno da i očito se vidi da Daytonski sporazum više ne drži vodu, da ga treba modificirati ili ako hoćemo reći narodno mijenjati. U kojem to smislu Republika Hrvatska i Vlada Republike Hrvatske misli osigurati punu jednakopravnost, konstitutivnost i suverenost Hrvata u Bosni i Hercegovini? Moramo biti konkretni. Moramo jasno znati i prema međunarodnoj zajednici, i prema Bosni i Hercegovini biti iskreni što to Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini očekuju u narednom razdoblju, i što njih očekuje u narednom razdoblju. Ako nema te iskrenosti, opet zamagljujemo stvar i ne znaju ljudi što će biti u budućnosti. Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija zaista je nakon Domovinskog rata, i u Domovinskom ratu ja bih rekao najvelikodušnije, najsrdačnije primila veliki broj izbjeglica iz Bosanske Posavine, kako da kažem naših posavljaka. I evo i danas veliki broj je ostao živjeti, hvala Bogu, u tom kraju samo preko Save, dakle nedaleko od svojih ognjišta. Postoji jedna izreka koja kaže i koju sam vidio na puno panoa putujući Bosnom i Hercegovinom, na kojima piše "svatko svojoj kući". svatko svojoj kući, tako piše na velikim tim panoima, propagirajući povratak na svoja ognjišta. Na žalost rezultati svatko svojoj kući za Hrvate su gotovo zanemarujući. Je li tome kriva vlast u entitetu Republika Srpska, ili u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle tihoga djelovanja na doseljene Hrvate i ekonomskom pomoći situiranjem u Republici Hrvatskoj pomalo i sami doprinijeli da da povratka, zadovoljavajućeg povratka nema na stara ognjišta u Posavini, niti u da kažem sad poimenično i u u Novo Selo, ni u Koraće, ni oko Dervente sva sela i gdje su Hrvati predstavljali više od 40, 50% prijeratnog stanovništva toga dijela Bosne i Hercegovine, odnosno kada govorim izravno govorim o Posavini. Na kraju što smo učinili tim ljudima koji su došli iz Bosne i Hercegovine, pa se naselili putem, dakle APPN - Agencije jel' za promet nekretninama, evo i oni danas koji žive u Krnjaku i drugdje po ovim krajevima gdje su naseljeni doživljavaju da moraju ići dalje u egzodus u druge zemlje. Time te izbjeglice pretvaramo zapravo u pravu dijasporu. I tome kumuje hrvatska Vlada koja uz onaj smještaj koji je privremen, o kojem je govorio Kajin vrlo ružno i lažno, nije učinila ništa dalje da bi ostvarili svoja prava na novim ognjištima. Ili ih prepuštamo da se vrate, dakle ako je to intencija onda nek se kaže javno, da se vrate na ta svoja ognjišta na kojima nema trenutno nikakve perspektive u Republiku Srpsku, u Kotor Varoš razumije./…, ili ne znam Ivanjsku oko Banja Luke gdje zaista uvjeti za preživljavanje i za život ipak moramo priznati koliko god se to netko trudio posjetama u u Republici Srpskoj, nagradama itd., da nisu da kažem normalni uvjeti za dostojan život ljudi tamo. Pa učinimo nešto, ili na jednu ili na drugu stranu. Ili dajmo tim ljudima da ostanu ovdje, dajmo im ta prava ili recimo ljudi selite u Novi Zeland, Kanadu jer mi vama pomoći nećemo. Na kraju, netko je spomenuo rafineriju nafte i projekt rafinerije nafte i ekološke zaštite u Bosanskom Brodu, jel', a i vi ste odgovarali, i gospodin Huška. Slavonski Brod i građani Slavonskog Broda vrište na rafineriju u Slavonskom Brodu i nitko, ja bih rekao, ili vrlo malo se čini da se taj problem riješi. U problemu je i naša firma "JANAF" koja ima ekonomsku korist od rafinerije nafte i sad treba to ovdje i reći koja truje i Posavinu i Slavoniju. I još nešto, postoje indicije da i rafinerija u Pančevu i rafinerija u Bosanskom Brodu, vlasnici ili ne znam tko, stoji i ti karteli da ne govorim kompanije, koristi za proizvodnju ne samo nafte i proizvoda iz nafte negoli i za nešto drugo što još uvijek, da kažem istražujem, i što još uvijek pokušavam dobiti podatke, a što bi graničilo i sa, da kažem sumnjom u proizvodnju nečega što se koristi i u vojne svrhe. Ne bih ovdje htio iznositi podatak, još nemam točan, ali Hrvatska država bi u svakom slučaju trebala znati poduzeti puno više i energičnije korake poduzeti za Slavonski Brod, šesti grad po veličini u RH sa 80 tisuća stanovnika i cijela Posavina ne crkava u smradu rafinerije Bosanski Brod, pitaj ti Boga kakvih benzenskih i još nekih drugih para koje se proizvode u rafineriji. Zanimljivo je da rafinerija u Bosanskom Brodu je postojala i prije rata, ali ovakve miomirise da kažem i trovanja koja dolaze iz zračna, a pitanje je što pluta rijekom Savom i plovi, nisu imali takav, olfaktornih svojstava kao što sad imaju. Zbog toga su sumnje i veće, a Hrvatska država bi morala biti daleko energičnija, hrvatska Vlada i odbori za ekologiju itd., da se definitivno to stanje riješi u smislu prekogranične suradnje i održivog opstanka i razvoja Hrvata, ali i svih ostalih i na području Posavine i na području Slavonije kao dijela RH. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Ovim smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i ujedno vas izvještavam da je isteklo vrijeme za podnošenje prijava za pojedinačnu raspravu tako da imamo sada konačno 6 prijavljenih zastupnica i zastupnika.

a moram reći i u prijašnjem mandatu članica pododbora za Hrvate izvan RH koji je djelovao unutar Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, spominjem taj pododbor koji je već napravio neke prve korake upravo u rješavanju problematike Hrvata koji žive izvan RH, a ovaj odbor uvelike nastavio i došao je evo do plenarne sjednice Hrvatskog sabora sa prijedlogom ova 3 zaključka za rješavanje mnogih problema naših sunarodnjaka koji žive izvan RH. Već smo danas čuli i od kolege Leka i nekoliko puta je, Leke ispričavam se, nekoliko puta je podcrtano da je članak 10. našeg Ustava točno definiran odnos RH prema svojim državljanima. No međutim moramo reći, a i čuli smo od predlagatelja predsjednika odbora, kako moramo promatrati ove zaključke u kontekstu, ja bih rekla ono što je i podcrtano, 3 skupine Hrvata koji žive izvan RH. Svakako da smo ponovili da Hrvati izvan domovine i Hrvati u domovini imaju isti nacionalni identitet i kulturni prostor. Dakle, upravo je to ono što mi trebamo ovdje naglasiti. Kako se navodi i u zaključcima ovoga odbora hrvatsko iseljeništvo čine ona skupina ljudi koja je iz ili gospodarskih ili političkih prilika odselila u prekomorske zemlje ili u druge europske zemlje, oni se susreću sa problemima prije svega moram reći već sada kod svojih potomaka, problemima kulturnog identiteta, očuvanja jezika, običaja. Najčešće su to ljudi koji su se snašli, čuli smo danas da ima i skupina ljudi koji nisu se snašli u svojim novim novim zemljama u kojima žive, ali u većini oni nemaju nekakvih materijalnih poteškoća. Oni imaju osiguranu egzistenciju, dapače uvelike su u vrijeme Domovinskog rata i pomagali Hrvatskoj, ali najizrazitiji njihov problem kad razgovarate s tim ljudima je očuvanje upravo nacionalnog, kulturnog identiteta. Dapače, kod mlađih naraštaja i generacija i očuvanje jezika. Svi rade na tome. Moram reći da Hrvatska u ovom trenutku osigurava preko Ministarstva obrazovanja i učitelje hrvatskog jezika, da kroz čitav niz projekata u Ministarstvu kulture, u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija pomaže rad udruga civilnih društava koji promiču i čuvaju nacionalni identitet. Međutim, moramo reći da u ovoj skupini Hrvata se nalaze ljudi koji bi mogli pomoći Hrvatskoj u rješavanju ovih gospodarskih problema ali i u problemima prije svega razvoja znanosti na našem području, jer u ovu skupinu možemo ubrojiti čitav niz vrlo priznatih svjetskih znanstvenika, podrijetlom Hrvata, i dapače moramo u ovoj budućoj strategiji po mome mišljenju naći mjesto za ovu vrlo važnu skupinu naših sugrađana. Drugu skupinu su oni Hrvati o kojima mi moramo progovoriti zato što su oni Hrvati nacionalna manjina u z emljama u kojima žive, žive, a tom skupinom hrvata sam rekla već, u ovom Odboru i sada u ovom odboru bavila, možemo reći da tu možemo podijeliti, ako uopće možemo govoriti o dijeljenju skupine Hrvata, možemo podijeliti na dvije skupine, ona nacionalna manjina koja živi u Europskim zemljama već odavno je autohtona nacionalna manjina, poput Austrije, Mađarske, koja ima riješena mnoga egzistencijalna ali i kulturna i nacionalni identitet. Međutim, moramo se pozabaviti onim nacionalnim manjinama Hrvatima u zemljama koje su nastale iz bivše države, gdje naši sunarodnjaci, uvijek i pored potpisanih bilateralnih sporazuma nailaze na poteškoće. I u izbornim zakonima a i u ostvarivanju svojih nacionalnih prava. Dakle, s njima se posebno treba ova strategija pozabaviti i dati naglasak upravo na stvaranju takvog ozračja u tim zemljama da oni budu prihvaćeni, pa barem onoliko malo koliko, barem toliko koliko mi, a moramo reći da Hrvatska posvećuje punu pažnju svojim nacionalnim manjinama, da smo mi kroz ovaj Ustavni naš zakon o pravima nacionalnih manjina, stvorili dobre uvjete i ozračje za prostor svim našim nacionalnim manjinama, kroz izborne zakone, kroz Zakon o očuvanju jezika i kulture, dakle mi imamo pravo kao država tražiti da naša nacionalna manjina isto takva prava ostvaruje u zemljama u kojima živi. I ova treća skupina o kojoj su danas kolege govorili je zaista skupina Hrvata koja živi u Bosni i hercegovini gdje su oni konstitutivni, suveren, jednakopravni narod sa ostala dva naroda. Svakako da ih trebamo poduprijeti, prije svega zbog naših dobrosusjedskih interesa, očuvanja njihovog identiteta i značaja kao naroda konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, ali i ono što smo naglašavali povezanošću i sa gospodarstvom i sa obrazovanjem i sa znanošću. Dakle, o njima moramo posebno voditi brigu. na kraju želim istaći nešto kao članica ovog Odbora, da je ovaj Odbor raspravljajući gotovo na svakoj sjednici isticao upravo ove probleme koji su nekako iz kojih je i proizašli su ova tri zaključka da treba Republika Hrvatska poput mnogih Europskih zemalja, pa čak i zemalja u našem okruženju, imamo tu i Sloveniju koju smo danas spominjali kao zemlju u kojoj u kojoj Hrvati nisu nacionalna manjina, ali Slovenci imaju Zakon o Slovencima koji žive izvan Republike Hrvatske, dakle na tragu toga mi moramo zasigurno stvoriti dobar zakonski okvir ali i strategiju o našim sunarodnjacima koji žive izvan Republike Hrvatske i zato mene veseli kao članicu ovog Odbora i osobu koja se bavi dugo ovim problemima osnivanje ovog povjerenstva za izradu prijedloga zakona i strategije u odnosu Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Jer zasigurno svima nama a prije svega svima nama koji sjedimo ovdje kao zastupnici svojih svojih sredina je zasigurno cilj očuvanje kulturnog, nacionalnog, identiteta, jezika, kulture, jačanje gospodarskih veza i suradnje sa Hrvatima izvan domovine. Hvala lijepa. Sada dajem riječ poštovanom zastupniku Petru Mlinariću. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću isto reći nekoliko riječi o položaju Hrvata van van Republike Hrvatske, pošto sam i sam u Odboru za Hrvate van domovine. Pod utjecajem različitih povijesnih, političkih i ekonomskih razloga Hrvati su se stoljećima kontinuirano iseljavali iz sadašnjih Hrvatskih prostora u susjedne Europske i prekooceanske zemlje kojima ovisno o zemlji nastanjenja imaju različite položaje i statuse. Svi Hrvati bez obzira kako i gdje u kakvom statusu žive jesu pripadnici jednog i nedjeljivog Hrvatskog naroda. Republika Hrvatska nema posebni krovni zakon koji bi regulirao pitanja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske već postoje pojedinačna i parcijalna zakonska i podzakonska rješenja kao i opći pravni i međunarodno pravni akti iz raznih oblasti koji izravno ili ne izravno uređuju ovaj odnos. Nadalje, u Republici Hrvatskoj ne postoji posebno tijelo koje bi koordiniralo rad svih državnih institucija koje skrbe o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, već po pojedinim ministarstvima i institucija postoje određeni oblici institucionalnih određena praksa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Republika Hrvatska ispunjavajući svoje Ustavne obveze trajno ulaže napore u stvaranje pravednog društva postizanjem održivog gospodarskog razvoja, te zaštitu prava i interesa svih Hrvatskih građana kako u Republici Hrvatskoj, tako i onih izvan Republike Hrvatske, a dijelovima Hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu. ću vam nekoliko primjer koje sam osobno posjetio Suboticu, Banja Luku naše Hrvate kako oni žive i u kakvim uvjetima i kakvi je postotak njihova povratka. Uzmimo u našoj Subotici gdje su Hrvati stalno dominirali, međutim, nisu više u većini, žalili su nam se da Hrvatska poduzeća dolaze raditi tamo sve, pokušavali su sa predstavnicima hrvatskih poduzeća da stupe u kontakt da jedan dio Hrvata uposle, međutim nisu naišli na razumijevanje. Uvijek su primali one druge, ali za Hrvate nikada nema mjesta. Jako teško žive, ne rade i mislim da su tamo u dosta lošim uvjetima i mogu reći da su građani drugog reda. Nadalje, posjetio sam i Banja Luku gdje su puna usta Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika da Hrvate ne znam evo i naš je predsjednik Josipović bio nedavno, da se vraćaju, razgovarali su sa Hrvatima. Pa pitam vas ja nakon 15 godina da se razgovara mirnim tonom, ajmo o povratku Hrvata. 2% bio sam prije par godina, svega se 2% Hrvata vratilo. Pa gdje mi živimo? Vidite koliko se u HRvatsku i danas Europska zajednica, vraćite, vraćite nacionalne manjine u HRvatsku a mi normalno jedina smo valjda država koja koja želi biti europska država, a predsjednik nam se Dodik smije nedavno na televiziji. Da, da ja ću povesti o tome računa. Bio sam kod preuzvišenog gospodina biskupa Komarice, razmatrali smo i bili smo dva dana, razmatrali smo položaj Hrvata. Međutim biskup i ekipa su tamo stvarno ljudi rade. Ima 61 uposlenog, nije pitao nacionalno upošljavanje. Ima i Bošnjaka, i Srba i HRvata, imaju farmu krava proizvode sir Trapist, humanitarni centar gdje svi dolaze bez obzira na vjeroispovijest i narodnost svi dolaze kod biskupa. Imaju svoju gdje liječe besplatno, lijekove daju. Ono što dobiju humanitarno daju besplatno. Imaju svoju školu gdje od visokih dužnosnika Republike Srpske djeca idu u njihovu gimnaziju. I to je jedan od primjera koji drži onu šačicu HRvata na okupu i da jednostavno ostanu na svojim ognjištima. Išli smo u jedno selo Liskovača tako nekako blizu negdje 3, 4 km od Banja Luke, međutim to selo je porušeno. Imali smo crkveni god, crkveni blagdan, na crkvi porušenoj do temelja. Kuće porušene. Nekoliko se ljudi svega se vratilo, ali su svi došli iz Zagreba od svakud koji su u progonstvu. Jedva su došli jer zarasla je cesta u žbunje, morali su prije par dana krčiti, asfalta nema, struje nema. Ali smo išli kroz druga mjesta gdje su Srbi naseljeni, asfalt i struja svugdje postoji. I onda smo dali primjedbu, bili su predstavnici Vlada Republike Hrvatske gdje su donijeli odluke za obnovu 20 kuća. Dali su rješenja za obnovu 20. međutim, Republika Srpska nijednu kuću nije tamo obnovila, ne žuri im se. I onda smo rekli otvoreni i pred televizijskim kamerama ukoliko Republika Srpska ne povede računa o tim ljudima, ne da asfalt struju, da će onda Republike Hrvatska uložiti da ih ne bude sram. Zvao je i ministar jedan srpski koji je odmah zvao predsjednika Dodika, bila je mala gužva, nemojte to reći više na televiziji, to je sramota za nas. znam nekoliko godina struja je došla ali asfalt ništa. To je samo jedan primjer kako naši ljudi jednostavno im ne daju uvjete. Kako će se vratiti u šumu, džunglu. Ima nekoliko ljudi koji imaju stoku, čuvaju. Nije im lagano, ali to se u HRvatskoj ne može dogoditi. Ovdje u HRvatskoj tko nije bio prognanik on je prognanik, smješten je i vidite koliko mi vodimo brigu o našim prognanicima. A o izbjeglicama koji koji su nas istjerali, znači oni koji su rušili sustav Republike Hrvatske koji su rušili zgrade, ubijali su oni imaju prioritete veće nego što naši ljudi koji su tamo mirno bili. Čak su neki morali silom imati oružje. Oni su tako oštećeni, zakinuti, nemaju radnih mjesta. A mi ovdje se tako. Znači svega 2% Republika Hrvatska mora tražiti reciprocitet kako je tamo tako da bude i ovdje. Vidite koliko mi izdvajamo za manjine, tako trebaju i druge države izdvajati za manjine, a ne samo na djelu. što se događa u Republici Srbiji. Veliki problem naše Tvornice Borovo danas je nefunkcionirajuća i nedostupna imovina i nekoliko republika bivše države. Radi se o prodajnim prostorima u Srbiji. 82 prodavaonice i pogon za proizvodnju obuće u Somboru, sve u posjedu Tvrtke BONELA iz Sombora koja se proglasila pravnim sljednikom Borova u Republici Srbiji. Isti taj direktor koji je bio direktor u Borovu otišao je u Sombor, zauzeo tvornicu i sa svojim onim magašima i jednostavno nedavno je došao, dobio je poziv uredno, dobio je stan u Vukovaru iako je već uzurpirao stan kadrovski u Somboru, dobio je ključeve od stana jer je imao stanarsko pravo, spustio rolete, sjeo sa suprugom nazad u auto i lijepo otišao nazad u Sombor. Evo i to je HRvatska, da mi nemamo neke kriterije da oni koji su već uzeli imovinu, da su uzeli imovinu borovsku i našu hrvatsku imovinu, prisvojili tvornicu, 82 elitne prodavaonice po Beogradu u svim centrima koriste, ne daju i donijeli su čak zakon da se nema povratka imovine, svejedno su donijeli. Zatim nadalje Zatim nadalje 30 prodavaonica u Bosni i Hercegovini, entitet Republika Srpska koje drži i koristi isto tako bespravno Tvrtka Banja LUka, te u Makedoniji 19 poslovnih prostora koje domicilno sustavno već 15 godina koliko se vode sudski sporovi ne žele vratiti Borovu. To je samo jedan primjer kako razlika između naše države, mogu reći nove države koja je tek 20-ak godina ali za 15 godina da se 2% vrati. Ja to ne mogu shvatiti. I predsjednik Josipović je imao dobre namjere, ne smije i on mora biti muško i lupiti šakom o stol, a ne da mu ovaj laže u oči, da, da bez brige mi smo sada. Pa mora se jednom riješiti da vidimo, ako još čekamo 15 i 30 godina neće nijedan se Hrvat vratiti, a ljudi se žele vratiti. Moram još reći razliku. **Mimica, Neven (SDP)** Gospodine zastupniče isteklo je 10 minuta predviđenih za raspravu. **Mlinarić, Petar Sada imamo i dvije replike. Najprije poštovani zastupnik Davor Huška. Izvolite. Kolega Mlinarić je stvarno ovo dobro sve skupa rekao, vjerujem da bi još minutama i satima mogao govorit o ovoj problematici i općepoznato je. A posebno mi je bitno ovo što je rekao kakav je status Hrvata u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini i sam se uvjerio i on i mnogi od nas u kakvim uvjetima žive Hrvati u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Pa pomalo smiješno i naivno djeluje onaj poziv neki dan predsjednika Dodika koji poziva, širi ruke, poziva prognane Hrvate iz svih ostalih zemalja, posebice iz Republike Hrvatske da se vrate u Republiku Srpsku, da će im osigurat uvjete za življenje,a ne mogu osigurat uvjete dostojne čovjeka ni za život Hrvata koji su ostali živjet u bosni i Hercegovini u Republici Srpskoj. Govorim zbog toga što na području s kojeg dolazim, na području zapadne Slavonije postoje stotine i tisuće Hrvata prognanih upravo iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine kojima nije ni na kraj pameti jer znaju na koji način žive Hrvati u tom dijelu Bosne i Hercegovine, da razmišljaju o povratku i stvarno naivno i smiješno djeluje ovaj poziv i to pred našim predsjednikom Josipović koji je to sve naravno odobravao, izgleda i povjerovao u tu dobrohotnost da se Hrvati vrate u Republiku Srpsku da će im biti osigurani uvjeti življenja dostojni čovjeka što danas nije nažalost istina. Hvala lijepa. Druga replika, poštovana zastupnica Đurđa Adlešič. Izvolite. **Adlešič, Đurđa (Nezavisni)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa ja želim govoriti ipak na jedan malo drugačiji način. Ja sam također sa biskupom obišla Hvala vam struju i stvarno je velika hrabrost vratiti se na takva mjesta i vidjeti od čega će ti ljudi zapravo živjeti. Ali htjela bih ipak možda upozoriti na termin koji sam maloprije čula gdje kažete ne treba vjerovati predsjedniku koji laže. Možda to nije najsretniji termin, znate. Radi se za sada o obećanjima i radi se o projektima. Možda bi bilo dobro ipak pričekati u nadi da će se dio tih obećanja i dio tih dogovora ipak realizirati. Ja razumijem skepsu svih koji kažu tako sama sam nakon dugo vremena skeptična, ali možda da baš ne kažemo lažu. Treba ipak pričekati, možda se stvari pomaknu sa mrtve točke. To govorim zato što sam čula i ja vrlo konkretna obećanja sada na zadnjem sastanku dvojice, a kasnije i trojice predsjednika gdje je govoreno o tome kako će se obnoviti na jednom konkretnom mjestu sto kuća. Pa idemo pričekati hoće li se doista obnoviti tih sto kuća, ako ne itekako stignemo reći jel netko lagao ili nije. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku ima poštovani zastupnik Petar Mlinarić. ja mogu reći da zaobilazi istinu Dodik, ali daj onim narodnim moramo govorit da laže. Ako za 15 godina nije ništa napravljeno tko laže, da li mi lažemo ili on laže. A za 15 godina vjerujte da se neće možda 2% vratit i sve, ali mi moramo nastojati imati pritisak. Ako na nas vrše pritisak, a i ne moraju vršit, mi čak pozivamo naše sve izbjegle, a on jednostavno one kuće nisu nijednu obnovu. Vi znate da kad smo mi bili 20 rješenja stiglo. Ali još će Hrvatska država one koji nisu još imali pravo, koji su bili u izradi, ali 20 je bilo onih koji su dobili upravo rješenja tada. I mislim da trebamo se svi zalagat da ne samo u toj Liskovači i Banja Luci trebamo u svim i u dijelu Hercegovine, Bosne i Makedonije, ali naročito u Republici Srpskoj stanje je kritično. Hvala. Hvala lijepa. Zbilja bih upozorio da naš Poslovnik u članku 215. sprječava omalovažavanje predstavnika stranih država, uključujući naravno i omalovažavanje međusobno zastupnika ili predstavnika hrvatskoga naroda, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina pa bih zbilja u ovoj prilici upozorio na odgovarajući odnos, potreban odgovarajući odnos i prema predstavnicima stranih država. dalje sa pojedinačnom raspravom. Poštovani zastupnik Dragan Vukić je na redu. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi predstavniče hrvatske Vlade. Štovane kolegice i kolege. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru donošen je zaključaka vezanih za suradnju Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. U ranijim sazivima Sabora postojao je Odbor za useljeništvo koji je pokrivao Hrvate koji ne žive u Republici Hrvatskoj. U ovom sazivu Sabora je načinjen novi odbor Hrvatskoga sabora, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Brojne su europske zemlje koje imaju ovakav ili sličan odbor. Vjerujem da će u budućim sazivima Sabora ovaj odbor polučivati još bolje rezultate i da će imati daleko više prostora za rad. Ovaj odbor u budućnosti mora biti spona između svakog Hrvata u svijetu i najvećeg zakonodavnog tijela u Republici Hrvatskoj. Hrvatski narod je jedan narod koji živi po cijelome svijetu i zavisno od zemlje u kojoj žive predstavnici hrvatskog naroda u tim zemljama Hrvati imaju i status pa su u statusu iseljenika u prekomorskim zemljama i u nekim europskim zemljama. Status nacionalne manjine imaju Hrvati u susjednim zemljama i drugim europskim zemljama i Hrvati kao treća kategorija žive kao suveren narod u Bosni i Hercegovini. Svi Hrvati po svijetu, bez obzira na status u državi u kojoj žive trebaju biti most suradnje između Republike Hrvatske i država u kojima žive. Svaki Hrvat u svijetu treba imati prava u Republici Hrvatskoj, ali i obaveze prema Republici Hrvatskoj kao svojoj matičnoj državi. Iseljena i domovinska Hrvatska trebaju skupa raditi na svekoliko boljitku Republike Hrvatske i hrvatskog naroda u cjelini na način ili možda još bolje, kao što su radili u Domovinskom ratu i u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, bez obzira koliko to bilo iskrivljivano i napadano u pojedinim medijima, ali o medijima ću reći nešto kasnije. I zato danas raspravljamo o zaključcima Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji su novi pristup ove Vlade prema hrvatskom narodu u svijetu, a koji su proizvod tematske sjednice našeg odbora koja je imala radni naziv Hrvati izvan Republike Hrvatske, suradnja i obaveze. Želim naglasiti ove dvije riječi suradnja i obaveze. Zaključci podupiru donošenje strategije odnosa Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. I donošenje Zakona o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Naravno u ovim zaključcima daje se puna potpora Vladi na njenom europskom putu i politici suradnje sa hrvatskom dijasporom u svijetu, zaštiti prava Hrvata koji imaju status nacionalne manjine u zemljama gdje žive i osiguravanje pune jednakopravnosti u suverenosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Izradom strategije i donošenjem zakona otvara se prostor za zakonsko, funkcionalno, transparentno djelovanje Republike Hrvatske prema svojim sunarodnjacima izvan Republike Hrvatske. Ali regulirat će se i obaveze Hrvata izvan Republike Hrvatske prema svojoj matičnoj državi. Ova dva dokumenta strategija i zakon otvaraju jedno široko polje djelovanja kako institucijama Republike Hrvatske tako i Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Zato moj poziv svima i lijevima i desnima, poziv udrugama koje se bave iseljeništvom, poziv Katoličkoj crkvi u Hrvata i svim dobronamjernim ljudima da se uključe u izradu ovih dokumenata kako bi oni u konačnici dali što bolji rezultat. Puna potpora i Vladi Republike Hrvatske na izradi ovih dokumenata i molba da ih što prije donesemo u Hrvatskom saboru jer i ovaj zakon može biti bitan kotačić na gospodarskom oporavku Republike Hrvatske. A sama činjenica da sam izabran u 11. izbornoj jedinici obavezuje me kazati nekoliko rečenica o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. U zadnje vrijeme poglavito poslije zadnjih izbora u Bosni i Hercegovini, a i danas smo u svim raspravama također bili svjedoci da su sve glasnije se priča na svim stranama kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu o neravnopravnom položaju hrvatskog naroda unutar Bosne Donošenjem ovih zaključaka i usvajanjem zakona i strategije neće se uvelike promijeniti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ali mi kao potpisnici Daytona radi opstanka Hrvata u Bosni i Bosne i Hercegovine što je strateški interes i Republike Hrvatske trebamo progovoriti o neravnopravnom položaju o čemu redom govore svi. Dayton je zaustavio rat i to je dobra strana Daytona. Ali Dayton nije donio i nije dao rješenja za funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Naravno funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu trebaju napraviti prvenstveno političari unutar Bosne i Hercegovine. Ali svekolika politika i javnost u Republici Hrvatskoj može pomoći kod donošenja Ustava, novog Ustava u Bosni i Hercegovini i na taj način popraviti položaj Hrvata u toj zemlji. Tko su ti koji mogu pomoći? Može pomoći naravno politika, mogu pomoći mediji i može pomoći javnost. Državna politika Republike Hrvatske mora jasno poduprijeti politiku legitimnih hrvatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na njihovom putu borbe za jednakost i jednakopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ti nastupi moraju biti jasni. Mediji u Republici Hrvatskoj moraju izvještavati istinito hrvatsku javnost o poziciji Hrvatskog naroda u Bosni neki mediji moraju prestati razapinjati Hrvate Bosne i Hercegovine, jer time osim što štete Hrvatima Bosne i Hercegovine štete i Bosni i Hercegovini, a time i strateškim interesima Republike Hrvatske. Što se tiče hrvatske javnosti ona ima ispravan stav i drži se one božje ljubi bližnjega svoga što pokazuje kroz brojne akcije, pa i najnovijim događanjima ono što je aktualno bilo vezano u dolini Neretve, gdje ni voda nije stala na granici s jedne strane, a niti pomoć s druge strane jer u nevolji se najbolje razumijemo. A to što nas je podijelila državna granica mi smo najmanje krivi. Koliko su Hrvati u Bosni i Hercegovini danas u nevolji govore nastupi svih zastupnika i svih klubova oko pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Slažemo se oko dijagnoze što je dobro. Nadam se da ćemo se složiti i oko lijeka. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Prije prelaska na replike pozivam vas poštovane kolegice i kolege da pozdravimo izaslanstvo Liberalne skupine u Europskome parlamentu na čelu sa potpredsjednicom Europskoga parlamenta gospođom Silvanom Koh Merin koji su danas u Zagrebu i održavaju između ostalog i sjednicu svojeg vijeća. Znači prijeći ćemo na replike. Imamo tri replike. Prvi se javio poštovani zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih samo u raspravi kolega Drago je spomenuo puno stvari, ali bi to trebali daleko više vremena da imamo. Samo želim reći da biskup mi se preuzvišeni, otac biskup Komarica mi se žalio da su stotine hektara zemlje crkvene oduzete, nitko ih nije ni pitao već su napravili čitava naselja, blokove. A koja je to država da radi bez građevinske dozvole, bez bez neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. I evo to je ujedno onda se ne moramo čuditi što naši se ljudi nemaju gdje vratiti, a nitko ih ne zove. Evo, toliko samo. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Dragan Vukić ima i odgovor na repliku. Uvaženi gospodine zastupniče Mlinariću, dotakli ste se svakako jedne bolne teme koja se zove povrat imovine unutar Bosne i Hercegovine. To je proces koji ide onoliko koliko ja znam vrlo sporo i postoje još brojni ljudi kojima nije vraćena imovina i koji nisu vraćeni u svoj posjed, pa bila ta imovina crkvena, bila ta imovina privatnih osoba. I nadati se da pušu neki bolji vjetrovi i da će ljudi doći u posjed svoje imovine, a već kad sam uzeo riječ na tu temu, onda pozivam i nadležne organe u Republici Hrvatskoj da pomognu kod vraćanja crkvene imovine, jer biskupova palača biskupa Trebinjskog u Dubrovniku, isto tako biskup mostarski koji upravlja Trebinjskom biskupijom čeka povrat te palače. Hvala lijepa. I poštovani kolega Stjepan Milinković ima repliku. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vukić lijepo ste rekli da brojne europske zemlje imaju ovakav odbor koji skrbi o svom narodu koji živi u svijetu. I naravno nas obvezuje i naš Ustav na ovo i mi to moramo činiti, i naše iseljeništvo treba biti most i spona kao što ste vi rekli sa domovinom. I to su najljepše pokazali u Domovinskom ratu i onda kada je trebalo, i pokazali su kako je trebalo. Naravno da i domovina treba njima uzvratiti isto tako na isti način. Ja ne očekujem nikakvo nasljeđe iz Amerike, ali držim da je zahvalnost temeljna ljudska …/Govornik treba poštivati i zahvaliti tim ljudima koje …/Govornik udaljen od mikrofona, ne razumije se./… Naravno i narodu iz Bosne i Hercegovine isto tako treba skrbiti, brinuti o njima. Ja se neću izražavati sa riječima recimo da ne bi ispao, možda da ne bi povrijedio članak 215., ali sam rekao svojevremeno u ovom Visokom domu da vjera bez djela, kao zdjela bez jela.

Mislim da je bila prigoda u Domovinskom ratu za sve one koji su osjećali i volili Republiku Hrvatsku, da to i pokažu. Hrvati iz Bosne i Hercegovine su to svakako pokazali, nisu žalili sebe ni svoje kad je trebalo stati u obranu Republike Hrvatske. Republika Hrvatska ima jedan korektan odnos prema, odnosno Vlada Republike Hrvatske prema Hrvatima naravno nikad se ne možemo zadovoljiti s tim da ne može biti bolje, ali ono što je sigurno i što će trajno biti da će Hrvati Bosne i Hercegovine uvijek imati dovoljno ljubavi i razumijevanja za sve u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. I treća posljednja replika, poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukić, drago mi je da ste raspravljali i na način koji ste to učinili, ali htio bih ukazati na jednu vrlo važnu razliku koju vidim u vašoj raspravi. Naime Republika Hrvatska ima dvije kategorije i dvije obveze. Jedna je obveza prema državljanima, sad ću upotrijebiti izreku ma gdje bili. A druga je obveza da skrbi o dijelovima hrvatskog naroda. To treba razlikovati. Kad je riječ o dijelovima hrvatskog naroda, onda Republika Hrvatska mora imati nacionalni program koji se temelji na interesima tog dijela naroda. Dakle briga se može voditi o dijelovima naroda u njihovom interesu. To je smisao ustavne norme. A tek onda, ne daj Bože o stranačkom nikako, nego o državnom i nacionalnom. Pošto mi do sada smo uglavnom imali brigu …/Ne razumije na štetu dijelova hrvatskog naroda, to ja mislim i to javno kažem, bez nacionalne strategije o kojoj ste vi s razlogom govorili, ja mislim da je najvažnije doći do nacionalne strategije kad je riječ o dijelovima hrvatskog naroda, a kad je riječ o državljanima onda je jasno šta se pod tim podrazumijeva, da ima zaštitu svaki državljanin bez obzira da li je otišao jedan dan, jednu godinu, ili 50 godina, ako je državljanin Republike Hrvatske država je obvezna voditi brigu i zaštititi njegova prava, to nije sporno. Sporno je kad govorimo o dijelovima hrvatskog naroda, onda je vrlo važno naći strategiju, nacionalni interes, i prepoznati interes tog dijela naroda. Ja mislim da se tu slažemo. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragan Vukić. **Vukić, Dragan (HDZ)** Uvaženi gospodine Leko, vezano za vašu repliku. Slažem se apsolutno da država Hrvatska treba imati strategiju, i mislim da je naš odbor napravio prvi dobar korak u proizvodnji ovih zaključaka ako će ako Bog da usvojiti Sabor, i Vlada predložiti izradu strategije i zakona i koje ćemo mi ponovo usvojiti. Međutim moram reći još nešto. Ja sam Hrvat iz Bosne i Hercegovine, ja sam iz Ravnoga i da ne ponavljam šta je bilo u Ravnom 1. listopada '91. i sad s ovog mjesta kažem jedino tko je pomogao ljudima ljudima u Ravnom je Republika Hrvatska i Caritas. Treće organizacije ili institucije nema. Ovo je možda sa nezgodnog mjesta Hercegovini, odnosno vijeću ministara, odnosno Vladi Federacije. Tamo je učinak te pomoći nula i to prekrižena. Sad u ovom momentu dok ja govorim na Popovu polju stup vode je visok 20 ili 22 metra, zavisi koliko je noćas došlo. To što se radi tim ljudima sad poslije rata, jer se neodgovorni vlasnici hidroelektrana na Trebišnjici i usudit ću se reći i na Neretvi ponašaju prema narodu koji živi ispod brane na jedan grozan način, mora biti poziv hrvatskoj Vladi i hrvatskoj državi da reagira, jer nama je jedino preostalo iseliti se, ako će nas plaviti svaka 3 mjeseca. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Sljedeći na redu je poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dobro je da raspravljamo o ovoj po meni ipak izuzetno važnoj temi. Uostalom i druge zemlje i drugi parlamenti Hrvatska ima ogromnu dijasporu, ali ne samo dijasporu, Hrvatska ima i ono što rijetka zemlja ima, a to je da imaju pripadnike svog naroda u drugoj državi koja nije dijaspora nego su autentični autohtoni i …/Ne razumije se./… narod, a riječ je o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Rekao je da je dobro da o ovom raspravljamo, doduše čudi me, pa izražavam i ne samo čuđenje i nezadovoljstvo zašto tek danas o tome raspravljamo, iz materijala koje vidimo odbor, matični odbor je o ovome razmatrao i raspravljao i usvojio prijedloge 26. studenog prošle godine, dakle prije više od godine dana, a mi tek sada raspravljamo ovdje u Saboru o tome, ne znam zašto su vladajući čekali s ovom temom, izgleda da se o položaju Hrvata izvan Hrvatske, a prije svega Hrvata u Bosni i Hercegovini raspravlja samo u doba izbora, a kad nema izbora da to se kao ne smatra važnom temom. Trebali smo o ovome i prije razgovarati, ali dobro je da i danas. Interesi Hrvatske, ovdje su svi kolege manje-više ponovili da je interes Hrvatske opstojnost Hrvata u BiH, ali i ali i opstojnost BiH kao države 3 ravnopravna i konstitutivna naroda. To je interes Hrvatske i zato to moramo u svakom slučaju podržati pa i kroz ove dokumente o kojima govorimo. Po meni su tri zadaće kako možemo ili kako trebamo pomoći pomoći opstojnosti Hrvata u BiH i njihovom boljem položaju. Jedno je na ustavno-pravnom položaju, drugo je oko pomoći na povratku ili njihovom opstanku tamo onih koji jesu i treće oko niza mjera gospodarske politike. osigurati njihove gospodarske interese i gospodarske interese Hrvatske u toj državi. Kada je riječ o ustavno-pravnom položaju, o tome se govori već godinama, o tome govore i političari i političke stranke i znanstvenici, stručnjaci, mediji svi i činjenica je da ustavno-pravnom smislu BiH je politički nedovršena, ako mogu tako reći, zemlja. Dayton je uspio zaustaviti rat, napravljen je jedan ustavni provizorij koji je napravljen kao privremeno rješenje, ali eto to privremeno rješenje traje već 15 godina. Sigurno je da se mora izaći iz ovog položaja asimetričnog uređenja države. BiH je jedna od rijetkih ili možda i jedina država koja ima tako asimetrično unutarnje državno uređenje gdje ima 2 naroda i 3 entiteta, gdje ima 2 entiteta u kojem su jedan apsolutno centralistički uređen, a drugi decentraliziran. Dakle, jedno asimetrično uređenje koje teško može funkcionirati u jednoj zemlji koja nema čak ni jedinstveno unutar sebe državno uređenje. U tom smislu prije svega treba dakle, po mom mišljenju, voditi brigu o tome da se osigura opstojnost BiH kao države ravnopravna 3 naroda, a pri tome posebno da se osigura ravnopravan status i ravnopravan položaj hrvatskog naroda u BiH. Problem Problem BiH je taj što postoje realni ili temeljeni strahovi jednih od drugih. Bošnjaci se boje da hrvatskog ili srpskog separatizma pa da ne dođe do podijele države, Hrvati i Srbi se boje bošnjačke majorizacije i na tim strahovima se gradi dugo politika tamo i nema jedinstvenog rješenja. Ali, upravo treba poći od tih strahova, uvažavati te strahove i reći da Bošnjacima BiH neće biti podijeljena, bit će jedinstvena, bit će jedna država, a s druge strane osigurati Hrvatima i Bošnjacima da ne budu majorizirani. Drugo što treba apsolutno pomoći, dakle pomoć u povratku i pomoć u u opstanku onih Hrvata koji jesu u BiH jer Hrvati su doživjeli zasigurno najveći egzodus u '90-im godinama u ratu. Od 760 tisuća Hrvata po najoptimističnijim procjenama, jer popisa stanovništva nema, sada ih je negdje oko 450 Takav egzodus ili takav demografski gubitak nema nijedan drugi narod u BiH. Dakle, potrebno je učiniti puno više. Učinjeno je dosta toga, ali puno više na povratku, ali i opstanku onih koji jesu tamo. Kad je riječ o pomoći znate kako se u nas kaže, pomoć je, bitno je da dođe, bitno je kolika je, bitno je kakva je i najbitnije kada se daje. Ako se daje prekasno i najbolja pomoć neće puno koristiti. Bio sam nedavno u ponedjeljak sa, državna delegacija na čelu sa predsjednikom Republike, bili su još neki kolege zastupnici, bili smo u Jajcu i Banja Luci, pa smo se tamo pored ostalog susreli sa nizom udruga izbjeglih ili povratnika i jedni su rekli da su prvu pomoć tek dobili za povratak 2001. godine. Prva pomoć tek 2001. godine. Kasno, jer kad netko dugo godina ostane izvan svoje kuće, izvan svog kraja i negdje drugdje započne život teško će se i vraćati. Dakle, pomoć je često puta kasno došla, ne znam da li je to i rezultat sustavne politike da ona i namjerno kasno dođe, možda čak ima i toga. Ono što bi trebalo, dakle ne obnavljati samo kuće nego obnavljati i infrastrukturu jer ako čovjek ima kuću, a nema ceste, nema struje teško da može tamo živjeti. I treće što je bitno, osigurati gospodarsku pomoć i poticaje, dakle da ljudi koji tamo žive žive ekonomski stabilnije i bolje. I na koncu konca osigurati pa ako hoćete i određene stimulativne mjere hrvatskim gospodarstvenim poduzetnicima koji će ulagati u BiH upravo jer je to interes Hrvatske i zbog Hrvata koji žive tamo, ali i zbog interesa Hrvatske. Ono što je bitno, a to je da se Hrvatima u BiH mora uputiti jasna poruka i to stalno ponavljati jer često puta to prije nije tako bilo da je BiH njihova domovina. Da je BiH i domovina i država hrvatskog naroda kao što je to i srpskog i bošnjačkog jer često puta je vođena, drugačije su poruke davane Hrvatima – da BiH nije njihova domovina pa čak je bilo sramota živjeti u Sarajevu nego su ljudi tjerani na neki način ne fizički, ali da bježe, da se odnarođuju od BiH, a iako su autohtoni konstitutivni narod. Takve poruke sigurno ne koriste Hrvatima u BiH i treba im upravo suprotne upućivati. Treba upućivati poruke da ništa manje nisu Hrvati to što su iz BiH nego neki drugi Hrvati koji nisu iz BiH nego su iz Slavonije, Dalmacije ili bilo kojeg drugog dijela Hrvatske. Ono što je najbitnije i što želim podvući, ne smiju Hrvati u BiH i inače Hrvati u dijaspori biti sredstva za potkusirivanje i međustranačka razmimoilaženja ili dodvoravanja. Po meni, Hrvati iz BiH, kada je riječ o Hrvatima u BiH i Hrvatima u dijaspori treba se voditi jedna nadstranačka politika gdje se neće instrumentalizirati Hrvate u BiH za ovu ili onu političku opciju nego im pomoći zato što su Hrvati, a ne zato što su pripadnici ili podržavaju ovu ili onu političku opciju. političku opciju. Dakle, ne smije se Hrvate izvan Hrvatske promatrati da su dobri zato što, i poželjni jer glasaju za ovu ili onu političku opciju nego oni su dobri i poželjni zato što su tamo, a bez obzira kakvo je njihovo političko opredjeljenje i za koju političku opciju glasaju. Dakle, treba stvoriti kod Hrvata preduvjete da se dođe do određenog minimalnog nacionalnog konsenzusa oko politike i strategije opstanka i razvoja Hrvata u BiH, a onda sve političke snage u Hrvatskoj daju tome jedinstvenu podršku ne dijeleći se ovdje po strankama niti Hrvate u BiH po strankama. Inače, rekao sam oko brojki dakle da su Hrvati najviše stradali u demografskom smislu u '90-im '90-im godinama, međutim Hrvati u BiH imaju 2 domovine. I BiH i Hrvatsku. Ali, postoji ako se ne bude dovoljno vodila pažnja realna opasnost da nemaju nijednu govoreći simbolički naravno ne i stvarno jer u BiH će postati marginalizirani i brojčano i politički, a u Hrvatskoj često puta nepoželjni ili stvoren je animozitet prema njima iz ovih ili onih razloga. A jedan od tih razloga i to je što se Hrvate iz Bosne i Hercegovine vezuje za jednu političku opciju, jednu političku stranku uglavnom i želi se na taj način instrumentalizirati što nije dobro za Hrvate u Bosni i Hercegovini i nije dobro da ih se kroz te naočale tako promatra ovdje u Hrvatskoj jer ta politička opcija u Hrvatskoj ima podršku ima podršku svega 25% građana Hrvatske, prema tome, ne smiju Hrvati se vezivati isključivo ekskluzivno za jednu političku opciju, a što je onda sa onih ¾ koji ne podržavaju tu opciju. Prema tome, niti se Hrvati trebaju vezivati za jednu političku opcije niti se s naše strane smije ovdje zloupotrebljavati ili upotrebljavati. I na kraju, dakle u interesu je Hrvatske da Bosna i Hercegovina opstane i da se razvija kao država jednakopravna tri naroda, Hrvati imati svoje ravnopravan status u političkom u svakom smislu, potrebno je osigurati političku ravnopravnost, gospodarsku opstojnost, kulturnu, obrazovnu, jezičnu i ostalu posebnost i mislim da je to interes i Hrvatske države i svih političkih stranaka i na tome se ne trebamo dijeliti u tom smislu trebamo dati podršku svim tim prijedlozima i idejama. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo najprije dvije replike, uvaženi kolega Mlinarić. Izvolite.

kolegi zastupniku i dugujem jednu ispriku bivšoj potpredsjednici Vlade, kolegici Adlešić jer ona je veliki dio kao potpredsjednica Vlade, jedan veliki dio napravila posla u Republici Srpskoj a posebno u onim dijelovima o kojima sam ja govorio ali zbog kratkoće vremena jednostavno nisam stigao taj dio istaknuti. Znam da ste bili i po vodi, bila je kiša i blato ali ste odradili taj posao, ne samo onda, još dalje, ja vam se ispričavam jer nisam stigao spomenuti sve.

iskoristiti mogućnost da se javim za repliku, nakon zadnjeg mog javljanja dobio sam jednu poruku od mog sugrađana sa područja grada Pakraca koji kaže između ostalog, molimo da nas nasilno ne prisiljavaju za povratak u Bosnu. To je jedan Hrvat koji živi na području grada Pakraca, hvala Bogu snašli su se žive u normalnim uvjetima, u civiliziranim uvjetima, nemaju većih problema i očigledno da im ne pada na pamet povratak u Bosnu dok su u Bosni, odnosno Republici Srpskoj, u Bosni uvjeti takvi da ima problema da Hrvati imaju problema sa pravima na imovinu, da imaju problema u obnovi stambenih objekata, da imaju velikih problema sa zapošljavanjem, sigurno da našim ljudima koji su protjerani iz Bosne i Hercegovine, Hrvatima iz BIH koji žive u Hrvatskoj nije ni na kraj pameti dok se ti preduvjeti ne stvore, ne korigiraju ne poprave povratak u Bosnu i Hercegovinu u ovom slučaju radi se o povratku u Republiku Srpsku. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Javio se u ime predlagatelja uvaženi kolega zastupnik Ivan BAgarić. Izvolite kolega Bagarić. od ovih izlaganja mislim da je vrlo važno kazati da je malo možda krenula rasprava o ukupnom sagledavanju Hrvata izvan Hrvatske mrvicu kazao bih malo u smjeru, u kojem treba ići ali ne u tolikoj mjeri. Dakle, Hrvati koji su prognani iz Bosne i Hercegovine žive u Hrvatskoj, ne trebaju se bojati nikakve prisile niti će te prisile biti za njihov povratak, o tome nema govora. S druge strane vrlo važno je kazati da Hrvati koji su prognani sa prostora Bosne i Hercegovine nisu odgovorni za izgradnju svojih domova, trebaju biti odgovorni oni koji baštine državu a u ime onih koji su ih prognali, država. Dakle, Bosna i Hercegovina treba izgraditi dom svakom svom prognaniku. Republika Srpska ako hoće imati legitimitet ona treba osigurati novce i treba proizvesti proizvesti okruženje u kojem se čovjek može dobro osjećati a hoće li oni izabrati vratiti se u Republiku Srpsku ili ne vratiti se to je njihov izbor. Hoće li oni svoju imovinu zamijeniti sutradan, prodati, ili ostaviti za uspomenu također je njihov izbor, samo je nedopustivo da dom koji je porušen da se ne popravi. Tome moram dodati sljedeće. Ja pozdravljam odlazak gospodina Josipovića na te prostore, mislim apsolutno iskreno ima nakanu da pomogne, da otvori ta pitanja i mislim da taj posao koordinira dobro, i sa onima sa kojima se susreće na terenu ali i sa našom predsjednicom Vlade. vidjet ćemo kako će se ponašati oni koji daju sada obećanja i hoće li ta obećanja provesti u djelo. Ali u svakom slučaju treba pozdraviti svaku vrst te aktivnosti, treba pozdraviti također i pozive za povratak, jer bolje je pozvati za povratak nego šutjeti. Dakle, ta šutnja je bila godinama i ona je zapravo presudno utjecala na to da se tako nitko nije niti vratio. Ovako barem ljudi preuzimaju obvezu pa ćemo vidjeti, iako se slažem s tim i osobno sam imao priliku govoriti na tu temu i kazao sam da za povratak na taj prostor ne mogu preuzeti odgovornost onih koji su prognani nego država iz koje su prognani. Moje Moje zadovoljstvo da je ovdje iskazana uz neke oscilacije različita stajališta, to je logično da postoje različita stajališta u ovom pitanju ali je iskazana potpora ovom projektu i pozdravljam sve što je kazao u ime SDP-a kolega Leko, s tim da bih samo onaj jedan svoj mali komentar na njegovo izlaganja kada je govorio o tome kada su u pitanju Hrvati kao entitet ovdje ili ondje, izvan Republike Hrvatske, kako prema njima treba imati sustavnu strategiju, tu se posve slažem i mi upravo o tome sada govorimo. Dakle i nadam se da taj dokument koji će uskoro doći, kazao sam da je Vlada Republike Hrvatske prihvatila ovaj prijedlog, da je organizirala radnu skupinu, pozdravljam gospodina BArišića koji je jako puno doprinjeo, koji je predsjednik ravnatelj samostalne službe za Hrvate u svijetu i nacionalnu manjinu i općenito za kulturu, u Ministarstvu vanjskih poslova, poslova, koji su već pripravili taj dokument i koji će se nadam se uskoro naći u ovoj Sabornici i o kojem ćemo nadam se postići puni konsenzus. Ovo što je kolega Kajin govorio, mislim da je odlično govorio, ja ga pozdravljam. S tim da mi nije jasno kako misli provesti određenu politiku ako se ne donese zakon. Dakle, ne razumijem potporu ali kao ima neku zadršku prema zakonu, zakon je naprosto instrument provedbe određene politike. Prema tome, u tom slučaju mislim da nema mjesta jednoj strategiji jer će ona ostati mrtvo slovo na papiru bez instrumenta provede, a to je zakon. Pošto smo kolega Lužanski i ja iz istog kluba ne ne samo da se slažem sa svim onim što je on govorio, nego mislim da je izvanredno govorio. I zahvaljujem mu se. Kolega Richembergh je također iskazao dvojbu prema zakonu. nema proizvoda, nema učinka bez zakona. Prema tome, i strategija i zakon trebaju biti u paketu i oni će biti jamstvo provedbe onoga što hoćemo. S druge strane komentirao je par stvari gdje je kazao da ljudi koji su otišli da se zapravo ne žele identificirati sa prostorom odakle su otišli. S tim se ne slažem. Zamislite Židove diljem svijeta koji su u teškim okolnostima odlazili sa svojih prostora i zamislite te Židove koji se ne identificiraju sa svojim korijenima. Ja mislim da to nema nigdje. Ja nisam sreo niti jednog Hrvata koji je zbog težine okolnosti zbog kojih je napustio prostor da se ne želi identificirati sa svojim korijenima i narodom kojem pripada. Kolega Grubišić vi ste potpredsjednik odbora i vrlo ste korektni u odboru, marljivi i nije mi jasno kada ste govorili o nekakvoj zamagljenosti ovih zaključaka. Dakle, mi smo se dogovorili na tom odboru na kojem smo raspravljali, iščitali smo te zaključke i kazali smo da će troje ljudi, ovlastili smo ih, usuglasiti te zaključke. Kada su iz usuglasili, ja sam vam posao svima svima na očitovanje kao predsjednik odbora i nje bilo primjedbi. Prema tome, nema mjesta nikakvoj dvojbi da je nakana dobra, da je iskrena i da zapravo onako kako radimo na odboru da radimo i sada. Prema tome, nema potrebe dvojiti, sumnjati i dovoditi bilo što u pitanje. Kolega Jelušić nitko nije doprinio opstanku Bosne i Hercegovine i platio toliku cijenu kao Hrvati u Bosni i Hercegovini. A nitko nije doprinio opstanku države izvan Bosne i Hercegovine Da nije bilo potpore Republike Hrvatske morem, kopnom ili zrakom za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina bi kolabirala kao država to svi znaju. To nitko ne može osporiti. Prema tome, ja sam ponosan i kao državljanin Bosne i Hercegovine čija obitelj živi u Bosni i Hercegovini, da volim tu državu, volim je. Osjećam Hrvatsku i to ne umanjuje odnos moj jednog prema drugom niti isključuje jedno ni drugo u tom svemu. Ali je nesporna činjenica da su HRvati tako nejednakopravni i da zato prije svega treba preuzeti Bosna Dakle, ne možemo se mi vraćati mi možemo govoriti koliko god hoćemo o prošlosti i o nekakvim problemima koji su bili. Dakle, ništa nije bilo savršeno na jednoj nogometnoj utakmici na kojoj ste skupi toliko ljudi ne možete organizirati i jamčiti savršenost, a kamoli u jednom ratu u jednoj nesreći u jednoj katastrofi humanitarnoj i svakoj drugoj. I sada kako da svi potezi ljudi koji su bili na određenom prostoru nisu bili idealni i možda nisu bili najuspravniji, ali su posljedice rata one koje jesu bile takve i da su ih Hrvati najviše pretrpjeli, a da je HRvatska

i oprostite, ali ja sam imao tu čast biti prvi zastupnik, dakle na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini izabran ispred HDZ-a. mi smo tamo podigli mi smo tamo podigli ruku za suverenitet i neovisnost Bosne i Hercegovine. Da toga nije bilo, da nije bilo glasova HRvata iz Bosne i Hercegovine iz političkih stranaka tamošnjih odnosno HDZ-a, ne bi bilo moguće poslije donijeti Deklaraciju o neovisnosti Bosne i Hercegovine niti raspisati referendum o neovisnosti Bosne i Hercegovine. A na temelju deklaracije i na temelju referenduma Bosna i Hercegovina je dobila međunarodni pečat, međunarodno priznanje. I zahvaljujući tom angažmanu Hrvata tamošnjih ali i Republike Hrvatske ako već hoćete. Imali smo komunikaciju dakako da smo imali komunikaciju imali smo sa međunarodnom zajednicom komunikacije kako nećemo sa HRvatima iz Hrvatske u to vrijeme. S kim smo mogli razgovarati? Imali smo apsolutnu potporu u takvom ponašanju. ponavljam, HRvatska je dala potporu Bosni i Hercegovini. Vidim da mi ističe vrijeme. U svom završnom obraćanju nakon izlaganja ostalih kolega ću vrlo kratko izložiti kako vidimo mi u ime odbora odnosno i onog što znam da čini Vlada, kako će izgledati ta

vi očito niste dobro razumjeli ono što sam ja htio reći. Naime, nije odbor taj koji zamagljuje stvar. na odboru sam ja bio i sudjelovao u kreiranju nego hrvatska Vlada koja vodi maglovitu politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I to sam obrazložio u svom izlaganju. Nadalje, vi znate dobro da je Deitonski sporazum, sporazum iako je donio mir u Bosni, to je točno. Ali tu pogrešku hrvatska Vlada ničim ne nastoji, naprotiv čak i radi na tome da se to rekao bih stoji kako stoji, dakle ničim ne nastoji da se ovo što ovdje piše a što je odbor donio odluku odnosno prijedlog, da se osigura jednakopravnost, konstitutivnost i suverenost, to je odbor naš i vaš donio, zajednički odbor, HRvata u Bosni. Čime? Kako? Kojom politikom? O toj maglovitoj politici HDZ-ove vlade. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Grubišić. Ovo je bio ispravak navoda. Vi ste na navod o magli rekli magle nema. I ako nema idemo mi dalje sa raspravom. Na redu je kolega Mato Bilonjić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Naime, pred nama je jedan dokument o suradnji Republike Hrvatske sa HRvatima izvan Republike Hrvatske. Danas smo to podijelili u dvije skupine. jedna je skupina HRvati u Bosni i Hercegovini iz bivše države, a druga je skupina Hrvati koji su otplovili i otišli do Kanade, Australije, Amerike, pa i oni Hrvati koji su trbuhom za kruhom otišli u zemlje EU. Sada se postavlja samo pitanje danas u odgovorima jeli to pomoć, jeli to obveza vraćanja nekakvih prijašnjih dugova. I vrlo dobro znamo što nam se je desilo '90.-ih i što nam se desilo da nismo imali iseljene HRvatske. Ne samo iseljene HRvatske preko okeana nego iseljene Hrvatske koja je bila i u EU. Znamo zašto su ti ljudi pobjegli trbuhom za kruhom. Prvo, što nisu se slagali sa sistemom koji je tada bio zato što su bili protjerani. Jedan od tih ljudi koji je tada davnih godina pobjegao bio je i moj ćaća, a drugi dio ljudi su otišli zato što su otišli trbuhom za kruhom. Sve su nam dali što su imali. Mi znamo da imamo Hrvata izvan Hrvatske koji su svoju ušteđevinu, cjeloživotnu ušteđevinu, a dobri su, imaju i dobre firme tamo i pamet i vojna su lica, čak u NATO-ovim snagama imamo našim pukovnika koji su svoju cijelu ušteđevinu i sebe i svoje supruge dali za obranu Republike Hrvatske. Na drugoj strani imamo jedan ponosan, ali siromašniji narod zato što ga je sustav prijeratni osiromašio, koji je dao još više, dao je sebe, dao svoju djecu, dao svoju krv, stao u obranu hrvatskih prostora u Bosni i Hercegovini i na granice Republike Hrvatske, a isto tako u postrojbama Hrvatske vojske i Hrvatske policije. Onda smo danas čuli da Hrvati iz Bosne i Hercegovine, i ne samo danas, još nekoliko puta, kako su teret Hrvatske zbog socijalne skrbi. Zasigurno kad uzmemo, vratit ću se u Posavinu jer potičem iz Dervente gdje je isto moja kuća srušena, zasigurno Posavljaci ne uzimaju nikakvu socijalnu skrb, od koga naime kad ne žive uopće u Posavini. Oni žive u Republici Hrvatskoj, tamo su nastanjeni, napravili su kuće, imaju svoje firme, imaju svoja poduzeća diljem Hrvatske, rade. Jedan manji dio ima tih koji ili su stariji ili se nisu uspjeli jednostavno prilagodit svemu tome i imaju socijalnu pomoć i Republika Hrvatska im je napravila kuće odnosno kupila kuće i smješteni su u tim područjima. Ostali dio znači nemoguć. Nemoguće da imaju nekako prijavu u Bosni i Hercegovini i ovamo, da imaju socijalu. Dok na drugoj strani imamo samo jedan grad koji se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, jedan grad koji se zove Nova Gradiška koji je između 2007. i 2008. godine imao 1032 nova stanovnika. Nisu se pravile ni stambene zgrade ni ništa nego su se ljudi prijavljivali, oni koji su prodali svoju imovinu, oni koji su zamijenili svoju imovinu, oni koji su otišli u Bosnu i Hercegovinu, oni koji su otišli u Srbiju došli su, predali su ponovo, izvadili su osobnu i uzimaju socijalnu pomoć odnosno uzimaju te naknade koje jedinice lokalnih samouprava daju za niže mirovine. To zasigurno nisu Hrvati ni iz Bosne i Hercegovine, nisu Hrvati ni iz Vojvodine nego su ljudi koji su tu prodali svoje kuće APN-u, zamijenili. Pa imate mjesta gdje imate jednu kuću, ima 37 ljudi, kad dođete na lice mjesta stoji kamion parkiran, kuća stara bila srušena i nema je. tome, ne može se kazati da je to teret Hrvata iz Bosne i Hercegovine, ta socijalna skrb. Ono što bi trebalo učiniti na prvom mjestu, pomoći Hrvatima iz Bosne i Hercegovine da se ne iseljavaju. Kad je u pitanju Posavina onda je to Orašje, onda je to Odžak, onda je to Šamac, Domaljevac, Brčko, tamo gdje već ljudi žive, gdje su opstali, a onda pomoći ovome dijelu. Danas smo pričali o Dodiku i Republici Srpskoj. Zasigurno predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik, ništa nije učinio ni ovako malim prstom za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. Da li će učiniti, ne znam. Što se tiče Dodika i njegovog kabineta oni imaju jednu parolu, dođite Hrvati mi vas volimo, mi vas želimo, vratite se, ali onda zarez postave ili u zagradi pa kažu svakog Hrvata pola dana dosta. Ono svakog gosta iz Hrvatske pola dana dosta jer nas vole kao dobre šoping majstore koji dođu da bi šopingirali u tom dijelu. Ja mislim da oni nisu napravili nijednu kuću, obnovili nijednu jedinu kuću u Republici Hrvatskoj, a porušili su cijelu Derventu, jedan drugi po veličini hrvatski grad u Bosni i Hercegovini. Porušili su Bosanski brod, porušili su Odžak, Modriču, sad da dalje ne pričam. Prema tome, u tome dijelu zasigurno nemam što vjerovat ukoliko se nešto novo ne pokaže. Bilo je riječ kako su Hrvati iz Bosne i Hercegovine pa ne vide za koga treba glasovati, ne mogu ni za koga glasovat osim HDZ-a. To nije točno. Oni glasuju za najbolje programe i za ljude koji vode stranke kako bi njima olakšali život. Jedne godine HDZ nije bio na vlasti pa je NHI pobijedio, znači nije bio HDZ. tome, da su skloni HDZ-u je, ali to nema veze kao što nema veze ni hrvatska dijaspora s tim da će baš gledati da svaki glas daju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, iako joj vjeruju zato što je stvarala državu. Kad su u pitanju Hrvati iz Bosne i Hercegovine, govorim sada o Hrvatima iz Posavine, Banjalučke regije, srednje Bosne, Jajce. Tu su kolege koji su već govorili nešto o Hrvatima dole iz Hercegovine, poglavito ovi što sam kazao znači Orašje i tamo ta enklava, srednja Bosna, ukoliko ne dobiju određene pomoći od Republike Hrvatske zasigurno će taj kraj jednostavno iscuriti. Nema povratka, za sada barem nije bilo povratka ni u Banjalučku regiju, Bosansku posavinu, ono što je hrvatska Vlada napravila, kuće obnovila tamo, napravila mnoge vratio se jedan dio starog življa i kad umre to je to. Nema uvjeta, prvenstveno nema uvjeta. Republika Srpska zasigurno nije stvorila preduvjet za povrat Hrvata. Kad bi došli u Derventu i pitali župnika iz Dervente koji je križni put imao dok smo obnovili i napravili crkvu u Derventi, ni veću ni manju nego onakvu kakvu smo je ostavili '92. godine. Koliko je puta izmaltretiran i koliko mu je ta vlast tamo pomogla u tome dijelu, udarile bi mu suze na oči. Ne samo njemu nego i ostalima. Prema tome, da se mi previše, mi trebamo tražiti od njih da ono o čemu pričaju da stave na djelo. Kad su u pitanju naši Hrvati koji su vani, znači u Europskoj uniji, odnosno Kanada, Australija, Amerika, vidim da mi vrijeme ističe, njima ne treba ništa osim kazati jedno dobro hvala ljudi, pa vi ste nam pomogli u to vrijeme, hvala vam i treba vidjeti na koji način se može pomoći kad je u pitanju jezik, kad je u pitanju kultura, o tome dijelu i još jedanputa te ljude pozvati da dođu u Republiku Hrvatsku, da svoj kapital i pamet, ono što je najbitnije pamet, da ulažu u domovinu i da nama još jedanputa evo nakon 20 godina ponovo da pomognu Hrvatskoj kad nam je jako, jako teško. uniji, moja obitelj broji nekih 70, 80 članova u jednome gradiću u Austriji. Prije deset dana smo bili, svi govore hrvatski, najmanji do najvećega. To je već treća generacija. Osim crkve obitelj imaju znači njihova je partija politička opcija je rad, rad obitelj i crkva i oni nemaju ništa tamo drugo. Ali imaju taj zov domovine i svi znaju, znači najmanje dijete kad nije ni prohodalo prvo uči hrvatski pa onda uči njemački. Hvala. I svakako da podupirem. Hvala lijepo. Na redu je uvažena kolegica zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite kolegice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo ja ću reći da ove zaključke podržavam i kao članica Odbora za Hrvate van domovine a isto tako i kao članica Socijaldemokratske partije. Naime, podržavam zbog priznavanja temeljnih ljudskih i građanskih prava kroz zaštitu i očuvanje kulturne raznolikosti zbog priznavanja prava manjinskih zajednica na očuvanje identiteta, isto tako kulture i jezika i isto tako zbog podržavanja ravnopravnosti statusa konstitutivnog naroda Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pa evo i predsjednik spomenuo je gospodin Bagarić i predsjednika države i predsjednike gotovo na svim svojim susretima i u Hrvatskoj i diljem svijeta, upozoravao je na položaj Hrvata u Bosni Naravno da svi težimo ka ravnopravnosti svih naroda. Naime, hrvatski narod je najmanji narod i upravo zbog toga u Bosni i Hercegovini iziskiva posebnu pažnju. Evo danas smo slušali razno razne slučajeve, razno razne sudbine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Međutim, držim da osim nas Hrvata odnosno naše politike prema njima ipak Bosna i Hercegovina treba preuzeti odgovornost. Ustavni zakon, odnosno članak 10. Ustava isto tako govori, jamči i osigurava svaku vrstu skrbništva Republike Hrvatske za hrvatski narod koji živi izvan Republike Hrvatske. Pitamo se kako možemo djelovati. Pa evo prema hrvatskoj zajednici koji su integrirani u društvo u novu domovinu, kroz potporu, suradnju, zatim prema marginaliziranim našim sugrađanima Hrvatima zaštitom odnosno rekli smo na koji način prema Hrvatima koji su suveren narod konkretno u Bosni i Hercegovini. Međutim, ja bih se ovdje upitala zašto se ovoliko čekalo, zašto se ovoliko čekalo sa ovako vrlo važnim pitanjem za Hrvate. 20 godina imamo našu državu. Mi nismo donijeli ovakve zaključke, nismo donijeli strategiju, nismo donijeli ovakav dokument. A isto tako i nakon odbora, odnosno nakon zaključaka kojeg smo donijeli na odboru na raspravu dolazi tek nakon godinu dana. Odavno je trebao jedan ravnomjeran odnos prema svim Hrvatima. Svi Hrvati koji se nalaze bilo gdje, bilo u kojem dijelu svijeta su važni. Na žalost spominjali su se samo u ovo vrijeme Hrvati u Bosni i Hercegovini. Ja kažem uz dužno poštovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini bitan je svaki Hrvat koji se nalazi u bilo kojem dijelu svijeta. Na ovaj način ovim zaključcima, odnosno izradom strategije, odnosno to je jedna platforma gdje dobivamo transparentniji odnos po svim osnovama i po osnovama gospodarstva, po osnovama obrazovanja, kulture itd. Danas su isto tako spominjane međugranična suradnja. Mogli smo još više da smo imali bolju suradnju mogli smo još više novaca izvući iz europskih fondova. Žalosti me to što smo i danas čuli iz diskusija, a svjesni smo toga da se manipuliralo kroz ovo vrijeme skrbništvom nad tim. Znači, skrbništvom tko je odgovoran za Hrvate van domovine. Tu je bilo razno raznih manipulacija. Čak se govorilo da smo kao stranka Socijaldemokratska da smo mi anti hrvatska stranka. svi zastupnici trebaju usaglasiti stav o ovom pitanju. Mišljenja sam da ovakav dokument, ovakvi zaključci i dokumenti nisu za preglasavanje i ne bi trebali biti zapravo osnovom za dobivanje političkih poena. Imala sam razno raznih susreta sa Hrvatima van domovine i u Americi i u Crnoj Gori. Hrvati iz Mađarske su dolazili sa Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. U susretu s njima doživljavala sam i suze radosnice, a i razočaranja. Mnogi su govorili davali smo i donosile su se vreće, vreće i novca. Gdje je to završilo? Ljudi su razočarani. Kolegica je spomenula da imaju oči i mozak da razmišljaju, pitaju se gdje je to otišlo. A isto tako sam osobno osjetila onaj odraz manipulativne politike da SDP nije taj koji uvažava Hrvate van Domovine. I to me jako žalostilo. Upravo zbog toga sam se danas i javila za diskusiju. I još mogu reći što se tiče iseljeničkih Hrvata da i oni sami i njihovi potomci oni su obogatili i svjetsku baštinu, oni su zapravo izgradili jedan most uzajamnosti između Domovine u kojoj jesu i domovine u koju su otišli. Zaključno bih se ponovila riječi našeg kolege koji je govorio u ime kluba, a to je da odnos prema Hrvatima je nacionalna obveza, nacionalni interes do sada nije bilo definirane politike. Prema tome, još jedan put moram podržati, odnosno zahvaliti se i našem odboru koji je dao inicijativu i za ovo i ja se nadam da će ubrzo biti napravljena i strategija. I još jedno. Dobila sam zapravo od kolege jedno zapažanje, ali javio se za repliku pa će to on. Evo hvala lijepo.

ispravak netočnog navoda. Naime, baš ste jako lijepo govorili samo me zanima kako su se u SDP-u tek sad sjetili tako lijepo govoriti o Hrvatima izvan Hrvatske. Međutim, ja vam ispravljam vaš netočan navod kad govorite da SDP hrvatska Vlada je imala manipulativnu politiku naspram Hrvata izvan Hrvatske. Ne, to nije uopće točno i da je zbog toga jedna kriva percepcija da SDP nije onaj koji ih podržava. Točno je da do sada se nitko u SDP-u, da se do sada u vrijeme komunističke partije nitko nije sjetio Hrvata izvan Hrvatske i da su oni bili persone non grata. Oni su bili ognjištarci za vas, ne za vas osobno kolegice Bonačić,

Kolegica Bonačić se u svojoj raspravi osvrnula i na vidove brige o Hrvatima izvan Hrvatske. Ja bih podsjetio na jednu izuzetnu važnu komponentu, a to je školovanje geometara u Bosni i Hercegovini, pripadnika hrvatskog naroda. taj projekt je započet još godine 2002., ja se nadam da ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nastavilo. Naime Hrvati iz Bosne i Hercegovine su osjećali izuzetnu pravnu nesigurnost, budući da im pripadnici njihovog naroda nisu mogli pomagati u tako važnim segmentima kao što je definiranje njihovog vlasništva. Ministarstvo znanosti i tehnologije je dakle 2002. na 2003. podijelilo znatan broj stipendija, ja se osobno nadam da su ti ljudi već do kraja završili studije, i da rade svoju funkciju u Bosni i Hercegovini. Također za vrijeme Račanove Vlade je i započet veći projekt potpore mostarskog sveučilišta, sa naglaskom na medicinski fakultet, opremanje njihovih učionica i nije točno da se SDP nije brinuo o Hrvatima i to u najkvalitetnijem segmentu, a to je znanost i obrazovanje.

Vlada Ivice Račana, odnosno SDP odnosi prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, evo tako da ste odgovorili na taj način i gospođi Sumrak, jer nisam imala način obzirom da je ispravljala krivi navod. Hvala lijepo. Hvala. Evo pri kraju smo, da ne završimo sa vaši i naši, nego samo sa naši. Zaključno se za riječ u ime kluba HDSSB-a javio uvaženi kolega Boro Grubišić. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Dva članka Ustava reguliraju i donekle određuju Ustava Republike Hrvatske, članak 10. dakle briga Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali ali je vrlo bitan u ovom trenutku i članak 32. Ustava koji govori i koji je u neku ruku rekao bih i u suprotnosti sa određenim zakonskim propisima a koji se tiču Hrvata, koji potražuju svoje državljanstvo iz dijaspore, a to je članak 32. dakle Ustava Republike Hrvatske koji govori isključivo o boravištu, bilo stalnom, bilo privremenom. Nema riječi o prebivalištu koji je prepisan iz da kažem starojugoslavenskih zakona, i onda donosi zbrku između prebivališta i boravišta u glavama naših ljudi. Točno je to da je naša dijaspora i veliko joj hvala dala veliki prilog, osobito da kažem u novčano i materijalno, oni dragulji Zagorčevi su ma 5% u odnosu na ono što je nestalo ili je dio i koristio jasno za obranu Republike Hrvatske, ali nekakve vreće koje su bile poput ovih Barišićevih torbi su u to vrijeme nestali, i to ljudi znaju, znaju i u Australiji, i u Njemačkoj, i u Novom Zelandu, i svuda. Ljudima, tim ljudima moramo reći hvala, ali im moramo omogućiti to da prema članku 32. Ustava Republike Hrvatske donesemo zakone kojim će oni moći ostvariti ono što oni žele, a mnogi od njih žele na kraju krajeva i povratak u Republiku Hrvatsku, a ima ih na čekanju ponavljam u ladicama Ministarstva unutarnjih poslova više od 20 Što se tiče Bosne i Hercegovine, točno da je odbor, evo točno godinu dana raspravljao o ovoj materiji. I što sad? Očito se bliže izbori, kada nakon godinu dana stavljamo i deklaraciju ćemo i strategiju sad pred izbore raditi, i reći ćemo kako se eto brinemo o Hrvatima Bosne i Hercegovine. Zbog čega, kada je odbor to u listopadu dostavio Vladi, nije odmah išlo u ovu proceduru, saborsku? Sad ide. Sad ćemo mi opet iskazivati silnu ljubav itd., i ono što bi brigu i ne znam ni ja što ne. Moramo biti i raditi, kao kad izbori prođu. Prvi dan poslije izbora je odmah počinje nova kampanja. Tako i za Hrvate u dijaspori, i tako za Hrvate u Bosni i Hercegovini, i tako za nacionalne hrvatske manjine u Crnoj Gori, Srbiji itd., moramo brinuti gotovo da kažem i bdjeti svakodnevno. Mene ne zadovoljava formulacija u kojoj govori da se osigurava puna jednakopravnost, konstitutivnost i suverenost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hrvatska Vlada mora biti jasna što to znači, je li to temeljeno na dakle onoj nepravdi Daytonskog sporazuma ili nešto novo što bi Hrvatima to osiguralo, jasno plan županije u kojem bi, ili kantoni kako god hoćete, u …/Ne razumije se./… Bosne i Hercegovine. Dakle nešto što Hrvatska konkretno mora predložiti međunarodnoj zajednici, jer de facto je Bosna i Hercegovina ipak nekakav …/Ne razumije se./… u smislu toga. Dakle Hrvatska mora izraziti svoj stav, hrvatska Vlada. Odbor ga ima, da se razumijemo, da me krivo Bagarić ne shvati, ali mora Hrvatska imati svoju politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jasno i glasno. Dakle mora osigurati održiv i kvalitetan opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, i povratak onih koji to žele, jer je Huška govorio da mu se javio iz Pakraca netko tko neće …/Ne razumije se./… Neće, neće, Bože moj. Prema tome, to je zadatak hrvatske Vlade, ali ne sad samo pred izbore, nego sve ove, svih ovih 7 godina, …/Ne razumije se./…, i za vrijeme vladavine SDP-a, dakle prema Ustavu imamo i moramo voditi brigu o Hrvatima izvan Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a, zaključno uvažena kolegica potpredsjednica Željka Antunović. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Dozvolite zaključno samo nekoliko rečenica o ovoj važnoj a pomalo zapostavljenoj političkoj temi u Hrvatskom saboru kao najvišoj državnoj zakonodavnoj instituciji. Naravno da treba podržati zaključke odbora, ali dosadašnje vođenje politike prema interesima Hrvata izvan Hrvatske prioritetno naravno prema interesima Hrvata izvan BiH ne ne zaslužuje pozitivnu i prolaznu ocjenu. Hrvatima u BiH treba pomagati na različite načine. Treba učiniti sve da im se otvori prostor da svojim snagama unutar BiH na pravi način zaštite svoje kulturne, obrazovne i sve druge interese. Međutim, postoji i politički interesi Hrvata izvan Hrvatske, opet naglašavam posebna pozicija pripada Hrvatima izvan Hrvatske u BiH, prema prema kojima nije dovoljna samo potpora i pomoć iz RH. Hrvatska vlada je dosad trebala i svaka buduća hrvatska Vlada morat će imati posebnu politiku prema zemljama u susjedstvu, posebno prema BiH i posebno prema BiH iz perspektive da u BiH živi hrvatska zajednica kao ravnopravna zajednica i da je BiH između ostaloga i država hrvatskog naroda. Nije samo RH država hrvatskog naroda nego i BiH. Tu mora postojati, a izostao je nažalost dosad usprkos brojnim glasovima koji su se čuli o velikoj brizi za Hrvate u BiH. Tu mora postojati sustavna politika koja je dosad izostala i koja mora biti jedna od važnih ili najvažnijih vanjsko-političkih politika RH, odnosno Hrvatske države i hrvatske Vlade prema nama susjednoj zemlji i prema građanima te zemlje. Ja pamtim kako samo 2000. godine kao potpredsjednica jedne od hrvatskih vlada prvi put došla u BiH u službeni posjet i kako su mi tamo građani u jednoj javnoj emisiji poručili sljedeće: "Molimo vas nemojte nam pomagati kao što nam je pomagao Ljubo Česić Rojs". To je jedna sličica i metafora koja jasno pokazuje što Hrvati u BiH očekuju od Hrvatske države, a što ne podržavaju makar to bila i takva pomoć. Budimo ozbiljni, nitko nema monopol, nijedna politička stranka nema monopol, brige ili nebrige o Hrvatima izvan Hrvatske. Budimo odgovorni i napravimo konačno ne samo strategiju pomoći nego politiku prema BiH kao susjednoj zemlji koja istovremeno predstavlja i državu Hrvata, odnosno hrvatskog naroda. Hvala lijepo kolegice. U ime predlagatelja zaključno uvaženi kolega Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama koji su raspravljali, osobito dakako onima koji su dali potporu ovoj inicijativi, dali su je svi, svima se zahvaljujem. Zahvaljujem se također Vladi RH i ovdje nazočnom gospodinu Barišiću ispred Ministarstva vanjskih poslova koji su u kontinuitetu uz Hrvate izvan RH osobito one u BiH i sve vlade

ulaziti u predizborno vrijeme na ovaj način. Od nekih kolega se to moglo čuti i optuživati čak Vladu da sad donosi ovo kao tobože u ime nekakve predizborne aktivnosti. Pa da je to tako ja sam predsjednik odbora, član sam HDZ-a, onda ne bih poslao u proceduru prijedloge ovih zaključaka onda kad sam ih poslao nego bih s tim manipulirali, kako netko misli. Dakle, Bogu hvala to nije tako, ovo je iskrena nakana i odbora i Vlade RH i Vlada je daleko već odmakla u izradi strategije. Ne radi se o tome da će sada ne znam kao iz rukava izvaditi je ovdje pred izbore nego će je staviti na Sabor gdje se očekuje i Vlada očekuje puni konsenzus o tom važnom dokumentu za Hrvate izvan RH. Ja bih još samo nekoliko rečenica, dopustite mi. Ne radi se o ničem novom, nije ovo naša topla voda kao što su se neki ovdje čudili zbog čega zakon i ne znam što, ovakve dokumente ili slične imaju i Slovenija i Mađarska i Srbija i Irska i Rusija i Slovačka i Izrael i brojni drugi. I donosili su ih, od ovih koji su članice EU, uglavnom neposredno pred ulazak u EU ili neposredno nakon ulaska u EU. Zašto? Pa zato što se mijenja, posve se mijenja okolnost. Dakle, ulazak države u novu integraciju u ovom slučaju u EU Hrvatske otvara mnogostruke mogućnosti suradnje s dijelovima vlastitog naroda koji će se također jednim dijelom naći u toj zajednici ili će ostati negdje drugdje. Međutim, će mu pristup Hrvatskoj sutra članice EU otvoren i posve su to neke druge osnove. Kad je u pitanju strategija o kojoj smo ovdje govorili i zakon, suština jest u tome da se preustroje postojeće institucije. Dakle, upravo da se one prilagode tom novom vremenu. Dakle, ovo je novo vrijeme, novi izazov, nove mogućnosti. Prema tome, postojeće institucije i Hrvatska matica iseljenika i samostalna služba na čelu koje je gospodin Barišić i mnoge druge institucije bi trebale još doživjeti preustroj na način da to bude jedno tijelo, krovno tijelo vezano za skrb o Hrvatima izvan Hrvatske i da se svi novci, svaka kuna i lipa potpore Hrvatima izvan Hrvatske, iako je ja mislim pogrešno ovdje govoriti pomoć jer se radi o obostranom interesu. Na koncu konaca Hrvatska nekima na taj način vraća dug, a s druge strane otvara perspektive i vlastitog razvoja. Dakle, na taj bi se način koordinirano s jednog mjesta radilo na projektima od interesa sviju na svim poljima. Dakle, nije samo stvar kulture, obrazovanja itd., nego je pitanje gospodarstva i puno tog. Tim prijedlogom je predviđeno i organiziranje tzv. savjeta Vlade RH koga bi pored, dakle mi imamo ovdje zastupnike u Saboru, imat ćemo i ubuduće, dakle Hrvata izvan Hrvatske, ali je vrlo važno da i Vlada Republike Hrvatske ubuduće ima i Savjet Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. U taj savjet bi ušli predstavnici, i ući će, predstavnici recimo pojedine nacionalne manjine, hrvatske nacionalne manjine iz europskih zemalja. Dakle, prvi čovjek Hrvata iz Crne Gore, prvi čovjek Hrvata iz Mađarske, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa, član Hrvatskih katoličkih misija itd. I ti bi ljudi jednom ili dva puta raspravljali u hrvatskoj Vladi o pitanjima Hrvata izvan Hrvatske i na određen način bi utjecali gotovo gotovo redovito na promjene i analizirali stanje. Zakon je preduvjet ostvarivanja svega ovoga o čemu govorimo bez zakona nema instrumenta provedbe. Prema tome, Vlada je prihvatila, u odluci Vlade ja sam doista zahvala gospođi Jadranki Kosor koja je bila na našem odboru, na tematskoj našoj sjednici, gdje je izgovorila riječi "Vlada prihvaća strategiju i zakon i donijet će ga kao takve". Vrlo je važno da to krovno tijelo koje će sutradan biti, jednom godišnje Saboru ovdje podnese Izvješće o stanju Hrvata izvan Hrvatske. MI do sada nismo imali tu priliku, niti tu mogućnost, čak nismo imali niti statutarnu niti nikakvu drugu, tek organiziranje Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i postavljanjem tog pitanja u žižu, dakle nismo stavili pitanje povratka useljeništva kao broj 1. upravo iz razloga koje smo čuli ovdje, neki ljudi ne žele se vratiti. Za mnoge naše ljude iz svijeta mi ne želimo da se vrate, gdje da se vrate, Hrvati u Mađarskoj žive već stoljećima, nama je u interesu da žive u Mađarskoj i da se dobro osjećaju. Hrvati u Crnoj gori, a da ne govorimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Prema tome, jednom godišnje bi to tijelo državne uprave, zvalo se ono ovako ili onako, ja bih bio najsretniji da to bude Ministarstvo. Naime, Srbija ima Ministarstvo za dijasporu odnosno za okolne zemlje. Kada je u pitanju dijaspora kazao sam na razini gospodarske suradnje, i na razini suradnje znanstvene, stručne i svake druge, očuvanje jezika, kulture i u dijaspori doživljavamo sve naše ljude bez obzira jesu li rođeni u Hrvatskoj ili su rođeni u svijetu ali tamo žive ili druge, treće generacije ljude koji imaju osjećaj pripadnosti narodu. Kada je u pitanju Hrvatska nacionalna manjina u Europskim zemljama, pa to je suština da Hrvatska uspije sa ovim instrumentom i uz potporu ovog Sabora, pa kaže se što to Vlada sada čini, upravo čini ovo što govorim i očekuje od Sabora potporu da može još cjelovitije provoditi tu politiku da se izbori za punu jednakopravnost Hrvatske nacionalne manjine u Europskim zemljama. Bili su mi nedavno tu Hrvati iz Crne Gore koji su govorili o potrebi o potrebi da se izbore, da izbornim zakonom u Crnoj Gori imaju jednog predstavnika Hrvati u parlamentu Crne gore. Pazite, Hrvati su tamo ostali na ostatcima ostataka, a u isto vrijeme baštine gotovo 70% kulturne baštine Crne Gore. Dakle, to je jedan specifikum gdje druge manjine svojim brojem jamče svog zastupnika u parlamentu Crne Gore. Međutim, Hrvati su doista posebnost zbog tako malog broja, a tako velikog doprinosa Crnoj Gori i u interesu je Republike Hrvatske da oni to tamo postignu. MI vjerujemo da je u interesu Crne gore. Također bili su ovdje ljudi koji su nam govorili o tome kako Hrvatske tvrtke koje rade u Crnoj Gori ni najmanje nemaju obzira niti osjećaja prema tamošnjim Hrvatima, dok Slovenci u svom Zakonu o Slovencima izvan Slovenije tvrtkama koje rade izvan Slovenije, a rade sa Slovencima daju poreske olakšice. Prema tome, tu postoji bezbroj mogućnosti na koji se način može stimulirati pojedinu Hrvatsku tvrtku koja radi u Crnoj Gori da izdvoji sredstva i da pomogne recimo ... koji je tamo od interesa tamošnjih Hrvata. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina postavlja se pitanje kako će se Hrvatska izboriti za jednakopravnost Hrvatskog naroda. Hrvatska može dati svoj doprinos, ne može Hrvatska presudno utjecati. Prije svega tamošnji Hrvati se moraju izboriti za to pitanje, dakle mi Hrvati u Bosni i Hercegovini se moramo izboriti za tu Ustavom zajamčenu i vitalno važnu stvar. odavde, potpora onim strankama u Bosni i Hercegovini Hrvatskim koje su postigli politički konsenzus oko tog pitanja, i koje hoće nastupiti jedinstveno na tom polju i koje neće ići ispod razine pune jednakopravnosti, što uključuje ako jedan narod ima jednu razinu vlasti i jamstvo svog opstanka onda to imaju pravo imati svi narodi tamo. Ako jedan narod ima entitet onda ga ima pravo imati svaki narod, i od toga ispod toga se ne može ići jer se ne može jamčiti tamošnjim Hrvatima puna jednakopravnost. Također Hrvati izvan Republike Hrvatske su i s tim zaključujem, velika mogućnost i velika snaga i interes Republike Hrvatske i sami i sami po sebi su to. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina još jedanput Hrvatskoj je u interesu što skorija Europska integracija Bosne i Hercegovine jer je to interes Hrvata u Bosni i Hercegovini i interes Republike Hrvatske. Hrvatske. Zaključio bih s jednom poslovicom koju sam izgovorio, a pročitao sam je neposredno prije našeg Odbora, i jako mi se sviđa i mislim da je vrlo simbolično. "Plodovi naše budućnosti", tako je netko napisao "su u cvjetovima sadašnjosti". Prema tome, dajemo svi svoju doprinos, učinimo ono što moramo kako bi sutra imali svi veću korist od ovog o čemu govorimo i Hrvatska i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Hvala lijepa još jedanput. Hvala lijepo. Ovime smo iscrpili sve prijave za raspravu i zaključnu riječ. Glasovat ćemo kada za to budu uvjeti. Sada dajem podnevnu pauzu do 15 sati a započet ćemo sa točkom 26. to je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnim maticama, prvo čitanje, P.z. br. 515. Hvala